Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar rada i mirovinskog sustava poštovani Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, pred vama je i Prijedlog zakona o minimalnoj plaći s konačnim prijedlogom zakona. Kao što vam je poznato u primjeni je zakonom o minimalnoj plaći koji je donesen 2008. godine i u primjeni tog zakona i ako se čita obrazloženje u onom trenutku kad je donesen 2008. godine gdje se kaže da će ovaj zakon omogućiti da se minimalna plaća u odnosu na udio u prosječnoj plaći negdje s vremenom digne do 39, odnosno 40%. To je dobra bila namjera. Donesen je zakon kojim je donesena i formula kako će se utvrđivati minimalna plaća međutim je usklađenje te minimalne plaće tumačeno na različite načine. Dakle, jedan način je od strane sindikata, drugi način je od strane Vlade RH i to je dovelo do brojnih problema u samom ostvarenju zakona, odnosno postizanju onog cilja koji je zapisan, a to je da udio minimalne plaće u prosječnoj plaći u RH bude najmanje 40%. Dakle, u ostvarenju tog zakona imamo problem u načinu izračuna minimalne plaće. S druge strane se minimalna plaća usklađuje na način da je to jedna formula koju na temelju podataka Državni zavod za statistiku objavljuje 31.05. tekuće godine. Dakle, u vrijeme kada su već poznati ekonomski parametri. I s druge strane je potpuno isključena mogućnost da socijalni partneri utječu na visinu minimalne plaće i da minimalna plaća odgovara stvarnoj situaciji, odnosno da korespondira sa ekonomskom situacijom u zemlji. Ovakav način utvrđivanja minimalne plaće, dakle po starom zakonu, jer se ja nadam da ćemo konsenzusom usvojiti ovaj novi Zakon o minimalnoj plaći a mislim da ćemo s njime imati bolje reguliranu minimalnu plaću i to je jedan od socijalnih mehanizama u državi gdje ne dopuštate da minimalna plaća ode ispod granice siromaštva. da se vratim kratko na sadašnje stanje. Dakle, minimalna plaća je utvrđena 1. lipnja.

svibnju na 2814 kuna. Od tada, dakle od 2010. godine minimalna plaća nije rasla. formula koja je zapisana u ovom zakonu očito da ne korespondira sa ekonomskom situacijom jer na tu formulu je utjecaj globalne gospodarske i financijske situacije bio izuzetno velik i de facto ako ostavimo zakon ovakav kao što je sada minimalna plaća će biti zabetonirana na 2814 kuna dok ne dođe do značajnijeg porasta BDP-a. Kad govorimo Kad govorimo o padu BDP-a onda ne treba zaboraviti da je taj pad utjecao na smanjivanje isplaćenih bruto plaća zaposlenih u Hrvatskoj što onda dovodi do pitanja do pitanja da o smanjenju iznosa minimalne plaće, dakle da li minimalna plaća s obzirom da je minimalna plaća uz BDP u rast ili pad da li u onom trenutku kada padne BDP da li je po starom zakonu trebalo smanjiti minimalnu plaću? Srećom se to nije desilo, a ni zakon nije predvidio utjecaj negativnih kretanja BDP-a na izračun i visinu minimalne plaće. Opet napominjem minimalna plaća je socijalni zaštitni instrument održavanja egzistencijalnog minimuma radnika. Dakle, to je ona cijena rada ispod koje u Hrvatskoj ne bi trebalo biti isplaćenih plaća. Dakle, to je onaj minimalni dio koji čuva cijenu rada i radnike od siromaštva. Dakle, pred vama je prijedlog zakona koji nije veliki zakon. Dakle, ima sve skupa sa prelaznim odredbama 12 članaka. Zakon koji je vrlo značajan za samu politiku plaća u RH, značajan za socijalne partnere i usuglašavanja sa socijalnim partnerima dogovorili način na koji će se ubuduće usklađivati minimalna plaća u RH. Da bi to usklađivanje bilo utemeljeno morali smo se dogovoriti o tome kako izračunati tu prvu startnu minimalnu plaću za ovu godinu, koje parametre uzeti jer očito da sadašnja formula koja je u sadašnjem zakonu nije dobra jer jednostavno ne odgovara odgovara niti ekonomskoj situaciji, a ne odgovara niti situaciji u ekonomiji. Dakle, opet napominjem da je po ovakvoj formuli, ovakvom načinu računanja kao što je bio dosada minimalna plaća bila zabetonirana na 2814 kuna i tako bi bila do daljnjega. Smatramo da to nije u redu i da je potrebno minimalnu plaću vezati uz određene parametre i u dogovoru sa socijalnim partnerima jedan od parametara koji bi se trebao uzimati u obzir kod izračuna minimalne plaće je prag rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo. Uzeli smo prag siromaštva za jednočlano kućanstvo u 2011. godini prema Izvješću Državnog zavoda za statistiku, broj članova prosječnog kućanstva u RH, omjer ukupnog omjer ukupnog broja stanovnika u RH i broja aktivnog stanovništva u RH te primjeni indeksa potrošačkih dobara za razdoblje od studenog 2011. do do 2012. Da samo napomenem da nismo, da nije formula koju smo mi izmišljali, dakle to je formula koju upotrebljava Međunarodna organizacija rada, standardna formula kod izračuna minimalne plaće. Dakle, osnovica za izračun minimalne plaće utvrđivala bi se kao bruto iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva …/Govornik se ne razumije./… kućanstva i broja članova prosječnog kućanstva u RH podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u RH i broja aktivnog stanovništva prema podacima Državnog zavoda za statistiku usklađena sa indeksom potrošačkih potrošačkih cijena dobara za razdoblje od studenog 2011. do listopada 2012. Dakle, to su sve podaci koji su javno objavljeni i podaci iza koji stoji Državni zavod za statistiku. Na temelju tih parametara iznos minimalne plaće utvrdio bi se preračunavanjem osnovnice za izračun minimalne plaće, tako da se neto iznos osnovice za izračun uveća za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prosječnu stopu prireza od 10% uz primjenu osnovnog odbitka prema posebnom propisu. Uz primjenu opisanih kriterija i način izračuna, a prema raspoloživim podacima iznos minimalne plaće u 2013. godini bi iznosio 2974,99 kuna, otplike 170 kuna više nego što je bio do sada. Dakle, taj način određivanja minimalne plaće za 2013. je usuglašen sa socijalnim partnerima i jednu novost smo uveli u zakon, a to je da smo omogućili da u kolektivnom pregovaranju, u svim onim granama za koje znamo da su nisko akumulativne i nisko dohodovne, moguće je da sindikati zajedno sa poslodavcima dogovore i nižu minimalnu plaću, no ona ne smije biti manja od 95% minimalne plaće koju donese Vlada Republike Hrvatske. Također smo donošenje minimalne plaće makli iz domene Državnog zavoda za statistiku jer smatramo da to je u domeni Vlade i da treba biti donošena uredbom, tako da će i za ovu minimalnu plaću i za sljedeće minimalne plaće će se donositi Uredbom Vlade Republike Hrvatske prije donošenja proračuna za sljedeću godinu. S time da, jasno s obzirom da postoji mehanizam usuglašavanja sindikata i poslodavaca, da minimalnu plaću treba donijeti najmanje 2 mjeseca prija stupanja na snagu minimalne plaće, dakle ako ona stupa 1.1.2014. minimalnu plaću, potrebno uredbom odrediti najkasnije u 10. mjesecu. Ono što nam je cilj ovim zakonom je da minimalna plaća u RH ovisno o snazi naše ekonomije i mogućnostima naše ekonomije u budućnosti dosegne ono što je cilj, a to je 50% neto minimalne plaće. Dakle, to je cilj koji ovim zakonom želimo postići, što prijašnjim zakonom očito, s obzirom na formulu koja je bila vezana uz bruto domaći proizvod nije bilo moguće. S druge strane otvaramo mogućnost kolektivnog pregovaranja, dakle za sve grane i za one nisko akumulativne i sve ostale, da sindikati zajedno sa svojim poslodavcima dogovore i 5% nižu minimalnu plaću sa ciljem da tim granama omogućimo da poslovanje bude što lakše, posebno kad govorimo o drvnoj, kožarskoj i tekstilnoj industriji gdje bi minimalna plaća ako se sindikati i poslodavci dogovore, minimalna plaća bi porasla za 21 kunu, umjesto 170 kuna. u raspravi podržati ovaj prijedlog i da će minimalna plaća i Hrvatskoj rasti i sprječavati da cijena rada i cijena cijena rada radnika bude ispod praga siromaštva. Da nismo ovo napravili, s obzirom na formulu koja je bila u prijašnjem zakonu vjerojatno bi vrlo brzo došli ispod praga siromaštva. I s druge strane promoviramo socijalni dijalog i socijalno partnerstvo jer i u donošenju minimalne plaće za 2014., 2015. i ostale godine, prije donošenja je potrebno provesti dogovore sa socijalnim partnerima, dakle i sa sindikatima, i sa poslodavcima i utvrditi parametre koje ćemo koristiti kod kod utvrđivanja minimalne plaće. S druge strane štitimo cijenu rada, jer minimalna plaća koja se dogovori za sljedeću godinu ne može biti manja nego minimalna plaća koja se je dogovorila prethodne godine. Dakle, na takav način isto štitimo I za kraj, nadam se da ćemo izbjeći u diskusijama političke govore i da, ja se nadam da ćemo dobiti politički konsenzus oko minimalne plaće jer je minimalna plaća nešto što je važno za građane RH i za radnike. i za radnike. Dakle, sve ono što bude dobro i konstruktivno, što bude provedivo ćemo rado prihvatiti. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama ministre. Imamo nekoliko replika. Prvo poštovani kolega Dinko Burić. Izvolite.

rekli ste u svom uvodnom izlaganju kako ste se vodili time da se dosadašnja formula za izračunavanje ne primjenjuje jer bi to onda utjecalo. Bilo bi negativno po naše građane. A li vi niste rekli jednako tako da su se sindikati zalagali da se primjenjuje formula međunarodne organizacije rada po kojem bi ova minimalna plaća nego što je sada, iznosila bi preko tri tisuće odnosno negdje oko 3080 kuna. Međutim najspornije u svemu ovome što se pokušava zanemariti činjenica da mi danas u Hrvatskoj imamo stopu razinu siromaštva preko 21%, 21,1% građana Hrvatske danas živi ispod razine siromaštva i da je otkako je ova Vlada stupila na snagu broj nezaposlenih narastao za 60 tisuća samo u ovih 14 mjeseci, da je prosječna neto plaća pala sa onih 5720 kuna koliko je na kraju studenog 2011. godine kad su završeni izbori iznosila danas na 5400 kuna, to su plodovi rada ove Vlade. I ono što posebno želim naglasiti. Vi nas upozoravate da ne držimo političke govore. Bilo bi puno bolje da građani Hrvatske nisu poslušali predizborna obećanja koja su potvrdila onu staru poslovicu da se najviše laže dakle u ljubavi, u lovu i u predizbornim obećanjima. To je plan 21 koji je jedna od najvećih obmana hrvatskih građana u posljednjih rekao bih desetak pa i više godina. Na repliku odgovora poštovani ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Dakle nažalost apel nije urodio plodom, kad govorimo o o formuli usuglašena sa sindikatima, dakle to je modificirana formula međunarodne organizacije rada. Na prijedlog sindikata smo uveli i onaj dio koji je vezan uz troškove života, prema tome ovo je plod dogovora između sindikata, Vlade i poslodavaca. Jasno da minimalna plaća može biti i veća ali morate uzeti u obzir i one grane koje će vrlo teško podnijeti i ovu minimalnu plaću koja sada se predlaže i zato smo uveli u zakon da se može i niža minimalna plaća ali samo na temelju kolektivnog dogovaranja. A što se tiče plodova i ubiranja plodova vidjet ćemo na izborima za tri godine pa ćemo onda vidjeti tko je bio u pravu a tko nije. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Vrlo interesantno da predstavnici Vlade su počeli u zadnje vrijeme educirati zastupnicima kako će govoriti.

Međutim to bi bilo nešto kako vi nazivate politikom. Međutim politički govor ste održali vi jer kad kažete da će Vlada određivati minimalnu plaću a ne Zavod za statistiku koji ima sve parametre, to je čista politika. Jer ako netko ima parametre i ako izuzmete ekonomske kriterije kao osnov za rad nečega onda je to politika. Jer vi ne možete reći da vi u Vladi koji koristite parametre koje svojim radom objavljuje Državni zavod za statistiku, znači oni nisu dobri za to napraviti. A vi u Vladi koji to koristite, jeste. Međutim ono što je činjenica je ono čega ne možete pobjeći a to je da nije dobro da se minimalna plaća određuje mimo ekonomskih kriterija. A kad toliko brinete o toj minimalnoj plaći onda recite što je s ovih 370 tisuća nezaposlenih, šta je sa 8 tisuća kuna mladih koji imaju 1600 kao kao nekakvu pripravničku plaću da odrede, i čak i oni koji su mogli zapošljavati pripravnike više ne zapošljavaju pripravnike nego koriste da ti mladi ljudi rade za 1600 kuna. Dakle to je politika i to je politikantstvo, jer vi nećete reći vi kažete 8 tisuća ljudi je nezaposleno. Ali nećete reći činjenicu. I druga stvar dajte već jedanput se prestanite ponašati da je to vaša kuća. Ovo je naša kuća i mi imamo svoja pravila kako ćemo ovdje govoriti i što ćemo govoriti a vi se možete smijati koliko god hoćete. Međutim ovih 370 tisuća Hrvata na burzi se uopće ne smije, dapače muka im je kad govorite kako taj broj će i dalje rasti. I na ovu repliku odgovora ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Dakle kad govorimo o podacima nadam se da ste čitali zakon, a vjerojatno jeste. Dakle parametri za izračun minimalne plaće su parametri koje dobivamo od Državnog zavoda za statistiku ali parametri koji su sada u sadašnjem zakonu minimalnoj plaći su takvi koji onemogućavaju da minimalna plaća raste i minimalna plaća u četiri godine je ostala ista i ostat će ista zauvijek. Sa ovim novim parametrima usuglašeni sa socijalnim partnerima minimalna plaća korespondirati troškovima života i korespondirat će sa pragom siromaštva. Sadašnja formula koja je vezana uz porast ili pad bruto domaćeg proizvoda je dovela do toga da je minimalna plaća zabetonirana od 2010. do danas. Nije se pomakla za jednu lipu. Kad govorimo tko ima ovlasti dakle ovlasti ima Vlada koja će donositi uredbom koja će donositi uredbom minimalnu plaću ali kao što vidite i u zakonu tek nakon savjetovanja sa socijalnim parterima i ono što smo promovirali bez dogovora sa socijalnim partnerima se neće donositi minimalna plaća, dakle ona će biti vezana uz parametre koje se dogovorimo i uz savjetovanje sa socijalnim partnerima. A kad govorimo o 8 tisuća mladih ljudi mladi ljudi su mjeru pozdravili i mjera ide dalje, a ja bih se osvrnuo samo na 15 tisuća onih koji su 2011.gurnuti u obrazovanje za zanimanja za koja im nije bilo niti bitno niti su se mogli zaposliti, a otišli su u obrazovanje samo zato da ih se makne sa Zavoda za zapošljavanje i maskira broj Mi ne maskiramo broj nezaposlenih, on je takav i to je slika u kojoj Hrvatska je ali nije posljedica ovoga što se danas dešava nego onoga što je 2008.godine trebalo … /Upadica: Vrijeme Hvala lijepo. Ministre ovaj zakon se zove Zakon o minimalnoj plaći i pretpostavka da je pisan upravo zbog radnika koji su zaposleni u onim granama koje ste vi malo spominjali u nisko akumulirajuće. Sada mi nije jasno zbog čega onda još dodatna mogućnost umanjenja bez obzira što je to kroz kolektivne ugovore, kolektivno pregovaranje ali to je već minimum minimuma, to je već onaj ajmo reći donji prag uz kojeg je budimo iskreni nemoguće danas preživljavati. Čemu sada davati još dodatnu mogućnost? I ne bih se složio s tim da vi ovo što ste rekli da je to na neki način modalitet oživljavanja kolektivnog pregovaranja. Ja baš mislim suprotno da se je praktički se daje modalitet poslodavcima da kroz članak 8.vrše dodatni pritisak na sindikate, da ih ucjenjuju. Na kraju krajeva i ovaj model koji ste vi ponudili i usuglasili sa sindikatima išao upravo po tom principu uzmi ili ostavi. A onda vi preuzmite javnost a onda ćemo mi reći evo sindikati su bili ti koji su protiv povećanja minimalne plaće. Tako da o tome bi se dalo dosta o ovome što ste rekli da je to oživljavanje kolektivnog pregovaranja. Hvala. I na ovu repliku odgovara ministar rada Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ja ću stalno ponavljati da je ovaj zakon donesen usuglašavanjem međusocijalnih partnera, partnera, Vlade i sindikata i poslodavaca i baš na zahtjev sindikata iz niskoakumulativnih grana se kao jedna od mogućnosti uvažena i to smo stavili da je moguće ugovoriti i nižu minimalnu plaću zbog poteškoća poslovanja u tim u tim sektorima. Prema tome, to je nešto što omogućava da i sindikati i poslodavci sjednu za stol i razmišljaju o tome da povišenje minimalne plaće može ugroziti poslovanje i da se dogovore da za tu godinu će minimalna plaća biti manja. Ali i sa tom minimalnom plaćom koja je manja za 5% mi omogućujemo da i u tim granama minimalna plaća raste negdje za 21 kunu, dakle neće ostati zabetonirana na onoj razini koliko je bila zabetonirana. Prema tome, to je to je kolektivno pregovaranje i to omogućava bar da sindikati i poslodavci u tim niskoakumulativnim granama sjednu i dogovore se kako da li će primijeniti punu minimalnu plaću ili će se dogovoriti za 5% manje. i to je na zahtjev sindikata iz tekstila, drvne industrije, kožarske jel oni shvaćaju u kojem se trenutku nalaze da naravski treba imati veću minimalnu plaću ali ne ugroziti svoje radno mjesto. Ali smo s druge strane rekli ne, mi nećemo to ograničiti samo na te grane nego ćemo omogućiti svima koji dolaze u poteškoće da ugovore i minimalnu plaću 5% manju, ali samo putem kolektivnog pregovaranja. Ako se ne ide minimalna plaća će biti ona koju Vlada propiše. Sljedeća replika poštovani kolega Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, nije vama lako. Vi ste cijelo vrijeme ustvari u ulozi glasnogovornika Zavoda za statistiku iznoseći podatke koliko ima novo nezaposlenih. Ali nisam siguran da će 21 kuna povećanja na plaći spasiti hrvatske radnike od siromaštva. Ja bih rekao i dao prijedlog da ustvari probate utjecati na svoje kolege u ministarstvima obrta, poduzetništva, gospodarstva da oni nešto naprave pa da počnete iznositi drugu statistiku da se je smanjio broj nezaposlenih i da se povećava minimalna plaća. Ovdje imamo situaciju da omogućujemo već smanjenje prije povećanja. A kad malo bolje gledam čini mi se da će se minimalna plaća koja je ovdje predložena od sada izjednačiti sa plaćom državnih službenika kada se smanji za onaj dio koji se predviđa pa će oni koji imaju 3000 kuna plaću sada sa tim smanjenjem u principu doći već polako na minimalnu plaću. Možda smo trebali taj zakon i tako onda nazvati … dva zakona u jednom. Tako da mislim da bez obzira na sve zakon treba podržati obzirom da se radi o bilo kakvom povećanju pa makar bio on i u predizborno vrijeme pred lokalne izbore. Prelazimo na iduću repliku. Iznijet će je poštovani zastupnik Branko Vukšić. usklađivanjem s razgovorima, s dijalogom i sa ovim postignutim dogovorom ne znam zbog čega prijete ulicom i zbog čega izlaze za 1.maj na trgove, na ulice, zbog čega prijete generalnim štrajkom. Sasvim sigurno da je za pohvalu za svaku pohvalu svako podizanje minimalca, plaće bilo čega jel se teško živi pa i 20 kuna, 50 kuna, 150 ili 160 kuna. O tome će kolega više govoriti u ime kluba. Međutim ja bih se htio samo osvrnuti na onaj vaš dio kada ste rekli, nadam se da ćemo izbjeći političke govore. Ujutro nam je političku bukvicu održala vaša kolegica iz Vlade gospođa Opačić i sve manje razumijem nastupe Vlade. Govorite nam što smijemo, što ne smijemo govorit, kako trebamo govorit, kako ne podučavate što su politički poeni, što nisu politički, gdje možemo skupljati političke poene i gdje smijemo skupljati. Zar se u Saboru ne smije govoriti politički? Pa ovdje sjedi 151 političar. Šta oni drugo rade, što vi radite kao ministar, kao liječnik u Ministarstvu rada, po čemu ste vi stručnjak za rad nego ste politički. Što je poručio premijer jučer, da ne želi stručnjaka u Vladi, u Ministarstvu nego želi političku osobu kao ministra turizma. I sada vi ovdje nama govorite nemojte politički govorit. Nego šta da govorimo, pa jedino mi i jest ovdje u Saboru politički govoriti samo što trebamo znati politički i voditi državu što vi i vaša Vlada ne zna. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. O tome tko, šta, kako radi i koliko radi će odlučit građani Republike Hrvatske na izborima pa ćemo vidjeti tko je uspješan i tko nije. Meni je žao što se vrlo malo okrećemo i razgovaramo o tome da li je ovo rješenje dobro, za radnike dobro, nije dobro nego skrećemo jasno na druge teme što je legitimno pravo kao što je legitimno pravo sindikata da najavljuju prosvjede, štrajkove i to je legitimno pravo i naravski da će to sindikati procijeniti što od toga im odgovara, što ne. Ali unatoč tome i bez obzira na to opet ćemo morati sjesti za stol jer ulica neće riješiti probleme koje Hrvatska ima, 170 milijardi kuna duga, zemlja koja 23 godine nije otplatila ni kunu glavnice, dakle to štrajkovi neće riješiti i zato Vlada i ja i svi mi u Vladi pozivamo da se sjedne za stol, je jedan plod jednog dobrog socijalnog dijaloga. Možda na nekim drugim temama nismo imali dobar socijalni dijalog, to smo priznali. Unaprijedit ćemo, sjest ćemo za stol, dogovorit ćemo se, ali ovo je plod i ne znam kako da vas uvjerim da ovo je plod jednog dobrog socijalnog dijaloga, razgovora, bezbroj sastanaka, razmišljanja i svega toga i kao i svaki socijalni dijalog on je kompromis, kompromis između jedne i druge i treće strane. Niti jedna ni druga ni treća strana nije 100% zadovoljna, ali su svi zadovoljni da imamo konačno Zakon o minimalnoj plaći koji će dovesti do toga da minimalna plaća u Hrvatskoj raste i to je razlog zašto donosimo ovaj zakon. Po ovom starom zakonu ona neće rast. Točka. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika, poštovani zastupnik Zoran Vinković. Uvaženi ministre, krenuo ja jutros u Zagreb, pita me kćerka, sin i žena di ideš ti, pa ja kažem evo idem u Sabor, pitaju me pa šta ćeš tamo radit, pa reko idem tamo sjedit, imaju grijanje, po ljeti imaju hlađenje i neću ovdje uopće se baviti politikom. Ja doista ne znam što vi očekujete. Čak i biskup Strossmayer u ovom Saboru nije držao misu nego je držao političke govore i to hrvatski orijentirane. Kako se dogovarate sa sindikatima, kako se dogovarate sa socijalnim partnerima. Evo jutros je u 9 sati broj nezaposlenih bio 373 tisuće 823, danas popodne je 375 tisuća 400 i vjerojatno taj broj raste dok ja pričam. Mi pričamo o prosječnoj plaći ovdje minimalnoj, minimalnoj plaći od 2984 kune, nešto više, zavisi jel kupujete eure, prodajete eure, oko 400 eura. Istovremeno potrošačka košarica evo u Vukovaru za četveročlanu obitelj je 7000 kuna, dakle gotovo tisuću eura. O čemu mi pričamo? Pričamo priču pred lokalne izbore kako smo podigli minimalnu plaću za 21 kunu i nešto lipa. Možemo kupit 4 kg kruha i to je socijaldemokracija. A istovremeno sindikati najavljuju ulicu za 1.svibanj, dakle očigledno ni sindikatima, a ni građanima nije ostao za onaj grah u Maksimiru nego će ovdje vjerojatno u ovom kavezu na Trgu svetog Marka imati ali ne proslavu međunarodnog praznika rada nego prije svega velike prosvjede. I zaboravimo priču o Narcisu, pogledajmo se u ogledalo i kažimo istinu. Na repliku odgovara ministar rada Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ja sam pažljivo pratio o čemu ste pričali i razgovarali i bilježio, dva puta ste spomenuli minimalnu plaću i to je sve. Sve ostalo je bio politički govor. prema tome ja očekujem da dobijemo ili zeleno svjetlo ili crveno da kaže gospodo ne valja vam zakon, zakon vam ne vrijedi, mi nećemo glasat za njega jer smatramo da to nije zakon koji će pomoći radnicima u Republici Hrvatskoj. I ja očekujem da barem u vašoj replici barem bude dvije rečenice o ovom zakonu i kažete u redu je zakon, nije u redu zakon. Replicirali ste meni zastupniče Vinković, prema tome ja sam govorio o zakonu, nisam govorio o nečemu drugom. Ja sam govorio o Zakonu o minimalnoj plaći. Poslušajte fonogram pa ćete vidjeti da o ničem drugom nisam govorio nego o Zakonu o minimalnoj plaći. Vi ste replicirali na moj govor, nijednom rečenicom niste spomenuli zakon, jednom rječju ste spomenuli minimalnu plaću. Sad prelazimo na raspravu po klubovima, ali ću prije toga moliti kolegu Vinkovića da ne dobacuje iz klupe, da omogući raspravu ovdje u ovom Saboru. pozivam kolegu Zlatka Tušaka da iznese stajalište u ime svoga kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. ja se nadam da će nam se na kraju ipak dozvoliti da govorimo kako mi hoćemo u ovom Saboru jasno uz onaj dio koji je propisan da ne kršimo Poslovnik o radu Sabora. I zato ću početi ovu raspravu o Zakonu o minimalnoj plaći ne sa govorom našeg premijera Zorana Milanovića već sa govorom američkog predsjednika Obame pred mjesec dana u američkom kongresu kada se obratio svojim kongresnicima i pred njih stavio dva važna prioriteta. Prvi prioritet je bio smanjivanje siromaštva i jačanja srednje klase. Tada je rekao da srednja klasa mora ojačati, a broj siromašnih mora se smanjiti. Rekao je ova Vlada mora raditi za većinu, a ne za bogatu manjinu. Rekao je kako je nedopustivo da su primanja građana u posljednjih 10 godina smanjena dok je dobit korporacija porasla na najveću moguću razinu u povijesti. I drugi prioritet koji je stavio pred kongresnike je da najniža satnica treba se povećati za 20% sa 7 i pol dolara na 9 dolara, a obrazložio je to kako je nedopustivo da ljudi koji rade puno radno vrijeme nemaju dovoljno novaca da bi nahranili svoje obitelji. Zašto sam počeo sa govorom sa govorom američkog predsjednika Obame? Zato što na našu žalost u 15 mjeseci ove Vlade premijera Zorana Milanovića, njegovih ministara do sada nismo mogli čuti ovakve govore. Mi čujemo samo o smanjivanju prava, samo o smanjivanju plaća. Zadnje je 3% smanjivanje plaća, nova opterećenja građana i kroz nove i veće poreze. U svojim nastupima premijer ponajmanje govori o socijalnoj pravednosti, zaštiti prava radnika ili borbi protiv dohodovne nejednakosti. Ako nešto i kaže ne održi svoje obećanje koje je tada rekao. Na primjer to je izmjena Zakona o radu ili socijalni dijalog sa socijalnim partnerima, jer vidimo na kraju sindikati izlaze sa svojim članstvom na ulice. Kada 1. srpnja ove godine uđemo u EU bit ćemo 28 članica, a po siromaštvu Hrvatska će se nalaziti na 25 mjestu od 28 članica. Iza nas će biti jedino Rumunjska, Bugarska i Litvija. I pitam se da li su hrvatski građani to zaslužili? Upravo da bi zaustavili takvo loše stanje Hrvatski laburisti još u srpnju prošle godine uputili su prijedlog za izmjenu Zakona o minimalnoj plaći uz procjenu da je to nužno učiniti zbog pada standarda. Rasprava o tom prijedlogu bila je u kasne sate 23. listopada prošle godine, a vladajuća većina tada je odbila naš prijedlog sa U našem prijedlogu minimalna plaća trebala je iznositi 40% prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, a narednih 5 godina trebala je rasti 2% do 50% iznosa u prosječnoj plaći. Po tom našem prijedlogu minimalna plaća trebala je iznositi 3118 kuna i to je bio prijedlog još pred 8 mjeseci. Razlozi zašto je to trebalo učiniti bili su pad standarda, povećanje cijena, rast PDV-a sa 23 na 25%, rastom energenata poput plina 30%, struje 20%, vode, prijevoza čime su porasli troškovi života. Naš prijedlog nije prihvaćen kao što sam rekao iz razloga da će Vlada uputiti svoj prijedlog. I evo konačno nakon odbijanja prošlo je pet mjeseci i dobili smo prijedlog zakona koji ima kao što je ministar rekao 12 članaka i on je pred nama. I imamo prijedlog Vlade koji je usuglašen sa socijalnim partnerima i po njemu kao što je kazano minimalna plaća treba iznositi 2984 kune. Ako usporedimo naš prijedlog i ovaj prijedlog Vlade naš prijedlog je bio za 134 kune više. Iz ovog primjera možemo zaključiti zašto je odbijan naš ovaj prijedlog i kakav odnos ima Vlada kada govorimo o najnižoj cijeni rada. Da smo pred osam mjeseci prihvatili onaj naš prijedlog pomogli bi značajnom broju radnika kojima svaka kuna znači spas u kućnom budžetu, sačuvali bi neke od ovrhe, a što je najvažnije sačuvali bi i zdravlje njima i njihovim obiteljima jer vjerojatno u pomanjkanju novaca nezdravo se i hrane i nemaju dovoljno za zdravu prehranu. Zakon o minimalnoj plaći primjenjuje se od 1.7.2008. godine i prvi iznos je iznosio 2747 kuna, a koja je u prosječnoj plaći iznosila 39%. Udio minimalne plaće u prosječnoj plaći se stalno smanjuje. Kada je 2009. godine ona povećana sa 2974 na 2018 kuna prosječna plaća je povećanje iznosilo 36% 36% udio u prosječnoj plaći. Danas je taj udio 34,8% a što je manje za 4,2 od početne te minimalne plaće. Unazad nekoliko mjeseci taj odnos se kretao u srpnju 36%, kolovozu 35%, rujnu 36, listopadu 35, studenom 34, a prosincu 35%. Sa ovim prijedlogom on će biti nešto više i iznosit će 38% iz čega i dalje možemo vidjeti da je to manje za 1% od početne one minimalne plaće. A trenutno imamo inflaciju od 5,2% i pad prosječnih plaća u 12. mjesecu za 185 kuna. Po čemu je onda jasno da minimalna plaća je ispod svih kriterija kada govorimo o mogućnosti da bi normalno sa njom se moglo živjeti. Minimalna plaća trebala bi biti socijalno pravedna s kojom bi se štitio donji prag dostojanstva. Da li je iznos od 2984 kune taj? uzmemo da neto bi trebao biti negdje prosječno 2350 kuna, a sat rada tada iznosi 13,50 kuna. Pitanje da li s tim iznosom 100 tisuća radnika ili 300 tisuća njihovih članova obitelji može normalno živjeti i prehraniti se uz ovakve visoke režije koje koje jesu i visoke cijene hrane? Sigurno je da ne, ako nisu sretnici i imaju nekakav drugačiji izvor prihoda. Zabrinjavajući je i podatak o padu maloprodaje za 5,3% po čemu možemo samo zaključiti u kakav položaj su dovedeni građani, da li dugoročno efekti povećanja PDV-a za 2% daju rezultate jer i tih 5,2% kada kažemo će biti i rezultat da su manji efekti od tog povećanja PDV-a. Zato je bitno pitanje da li s ovako predloženom minimalnom plaćom smanjujemo dohodovnu nejednakost i sprječavamo socijalnu Hrvatski umirovljenici stranka rada su sigurni i na to su još davno prije upozoravali. dobro će doći jer nekima to možda je zadnja slamka spasa, ali to su mrvice koje neće ublažiti socijalnu bijedu onih koji rade za minimalnu plaću, a neće vratiti ni dostojanstvo rada koje je ozbiljno narušeno uz stalno smanjivanje plaća. 370 tisuća nezaposlenih i 240 tisuća onih koji imaju blokirane račune. Znajući da veliki broj građana u našoj zemlji živi ispod praga siromaštva taj broj neće se sigurno popraviti sa ovih 170 kuna, znajući da prag siromaštva za jednog člana iznosi 2020 kuna dok za 4-članu obitelj on je 4240 kuna. I prema podacima EUROSTATA u Hrvatskoj 32,7% ili oko milijun i 400 građana živi u siromaštvu, a 14,8% su ekstra siromašni. Znači, oko 700 tisuća građana je praktično u bijedi. Iako konvencijama mora Europskom socijalnom poveljom se tražiti da udio minimalne plaće u prosječnoj plaći treba biti 50% ovaj prijedlog zakona ne ide u tom pravcu jer je zaostajanje i dalje prisutno ovih 5 godina u dijelu postotka prosječne plaće i minimalne plaće. i minimalne plaće. I sad nekoliko rečenica na sam zakon. U samom zakonu u članku 5. uređuje se minimalna plaća za 2013. godinu uz vrlo kompliciranu formulu i elemente koji su upitni za korištenje iznosa neto plaće s prosjekom 10% prireza. Znamo da plaća nikad ne može biti ista u Zagrebu s 18% prireza ili negdje gdje taj prirez je manji ili gdje ga uopće nema. Takav iznos u članku 6. Vlada utvrđuje uredbom u roku 15 dana i postavlja se pitanje zašto uredbom ako u zakonu koristimo dio statističkih podataka, a koji se čak 10 godina ne mijenjaju iz popisa stanovništva. Ali valjda Vlada uvodi praksu da se uređuje sve uredbama sve uredbama ili svojim ovlastima pa možda i nama u Saboru neće na kraju krajeva ni trebati jer će Vlada sve uređivati uredbama. Pitam se i zašto je trebalo tako komplicirani izračun minimalne plaće, a moglo se jednostavno utvrditi model postotka, primjer 40% prosječne bruto plaće ili neki drugi postotak koji se može pratiti mjesečno, kvartalno ili na nivou godine. Za primjer, na osnovu prosječna plaća za 2012. godinu minimalna plaća bi trebala iznositi 3150 kuna i to bi valjda bio primjerenije i socijalno pravednije ali Vlada se valjda boji da ne bi previše dala radnicima ili da se ne bi sa nekom kunom više obogatili. Članak 7. stavak 3. određuje kako će se 2014. godine i narednih godina povećavati minimalna plaća i tu se govori da će se imati u vidu udio minimalne plaće u prosječnoj te uz konzultaciju sa socijalnim partnerima ministar će predložiti Vladi da donese uredbu. Bojim se kako se to dosada ova Vlada odnosila prema radnicima bez jasnih kriterija koji bi imali obvezujući postotak usuglašavanje minimalne plaće neće se ništa popraviti u zaštiti dostojanstva rada i radnika i s ovakvim rješenjem u zakonu gdje su osuđeni na milost Vlade da li će urediti uredbom ili ne jer to dosad nisu imali prilike osjetiti radnici da im je išta ova Vlada dala. U članku 8. propisano je da se u kolektivnom ugovoru može ugovoriti manja minimalna plaća za 5%. Po tom ćemo imati minimalniju od minimalne plaće što nije dobro rješenje, a poslodavci će to itekako koristiti. U postojećem zakonu imali smo i sličnu odredbu, ali ona je bila obuhvaćena samo sa drvnom i tekstilnom industrijom i taj dio umanjenja je važio za period od 4 godine, a sada smo u zakon praktično ugradili da to može se u svim djelatnostima dešavati. I znajući da tih 5% umanjenja, a i odnos da minimalnu plaću u dosta kolektivnih ugovora je osnovica za izračun plaće kao početni dio koeficijenta 1,00 ili kako je to već regulirano kolektivnim ugovorom da će poslodavci u tom slučaju jasno inzistirati da bude manja minimalna plaća i da imaju jeftiniju radnu snagu. Ali, ovaj dio kao što je ministar rekao usuglašeno je sa socijalnim partnerima pa onda to prepuštam da se oni izbore kroz kolektivne ugovore, ali bojim se da će poslodavci itekako ucjenjivati sindikate a i same ove radnike, da bi tu minimalnu plaću umanjili. Osim povećanja iznosa od 170 kuna, ostala rješenja u ovom zakonu su loša, a Hrvatski laburisti za ovako mali i vrlo bitan zakon smatraju da nije dobro rješenje i on će ići na štetu radnika kod određivanja novog iznosa minimalne plaće nakon 2013. godine i vidjet ćemo unutar toga da smo bili u pravu kao i dosta slučajeva na koje smo do sada upozoravali, pa i u onima svima koji nas nazivaju populisti, u ovom slučaju iz prvog citata kada sam rekao kako nastupa u svojim govorima predsjednik Obama, pa neka i njega prozovu populistom. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje ima točno 7 replika. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovani kolega Tušak vi ste počeli obmanjivat hrvatski narod zbog toga je citirate gospodina Obamu. Gospodin Obama je jedan običan populist, sve ono što je govorio je čisti populizam, jer gospodin Obama krivo govorio u Američkom kongresu, on bi se trebao ugledati na hrvatskog premijera Milanovića koji smišlja epigrame, citira tuđe umne riječi, pa ipak onda se pitam zašto to i Obama ne radi, zbog toga što te riječi sve zvuče šuplje. Ali vidite vraga taj govor gospodina Obame u Kongresu je odjeknuo u kapitalističkom svijetu čije Vlade ne preziru poput, danas smo se osvjedočili, dva ministra su nam održala bukvice, politiku, nego politikom pokušavaju ostvariti ciljeve o kojima je govorio gospodin Obama. Znači u tom bastionu kapitalizma predsjednik jedne od najkapitalističkih država govori o plaći koja ne smije biti manja od, da osigura dostojanstven život radnika koji rade za tu plaću. Kod nas je krimen kada mi počnemo govoriti o tome da plaća mora pokrivati one najminimalnije troškove, tad smo mi populisti. Sad je u taj naš koš strpan i gospodin Obama i vi ste tu pogriješili što ga citirate. Pa kolega Vukšić ja mislim da nisam nikoga obmanuo i nisam pogriješio, ali da mislim da griješe neki koji vode ovu zemlju, dok mi shvatimo ono što Amerika danas radi, a to smo već trebali pripremati i u našem zakonodavstvu, u našim odlukama proći će jako puno vremena, oni će davno izaći iz krize, oni su shvatili da treba jačati srednji sloj građana, da treba potaknuti potrošnju, da će potrošnja potaknuti i pokrenuti industriju i da taj dio je početak izlaska iz određenih kriznih situacija. Mi mislimo da treba ljude natjerati da jednostavno ne mogu preživjeti, da ne mogu plaćati svoje račune, da ne mogu kupovati a onda jasno za ono malo novaca što fali, onda podignemo PDV, dignemo cijene nekakve da bi pokrili ono što nam fali i taj dio prebacujemo na terete građana i nemamo više srednjeg sloja građana u našoj zemlji. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani kolega, prvo vezano uz to kad uđemo u EU da li ćemo biti 25 ili 24 manje je važno, svakako ćemo biti na samom začelju po stopi rizika od siromaštva. Jel po nekim pokazateljima mislim da Litva nije, nego Rumunjska, Bugarska, Grčka i Španjolska ali dobro, na stranu sada to. Međutim, mi danas ne raspravljamo o zakonu koji treba dakle regulirat minimalnu plaću, institut minimalne plaće to ste i vi u početku obrazloženja ovog teksta rekli, je ustvari jedan socijalno zaštitni instrument. Ali kakva je to politika koja povećava ovaj institut, ovaj socijalno zaštitni instrument za simboličan iznos, a u isto vrijeme proizvodi siromaštvo, proizvodi siromaštvo? Dakle, stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj je najveća kod nezaposlenih ljudi i prema podacima Državnog zavoda za statistiku ona je preko 42%. I mi proizvodimo, ova Vlada proizvodi sve veći broj nezaposlenih, a onda povećava minimalnu plaću za simboličan iznos koji čak i onima koji su zaposleni nije dovoljan da prežive. 4242 kune za četveročlanu obitelj sa dvije odrasle osobe i dvoje djece je minimum, to je razina na kojoj se razlikuje siromaštvo od nesiromaštva. A vi propisujete da je minimalna plaća na razini 2977 kuna. Pa objasnite kako će četveročlana obitelj onda preživjet sa tom minimalnom plaćom, jel najčešće u četveročlanoj obitelji ne radi dvoje, sretni su i oni gdje radi jedna i koji će dobiti manje od 3000 kuna plaću i jasno je da će se povećat stopa rizika od siromaštva. I koliko god se trudili to ne vrijedi, mi moramo pričat i o onome što je vezano uz ovaj zakon a to je siromaštvo kao objektivni pokazatelj današnje politike, gospodarske politike ove Vlade. Na repliku odgovara poštovani kolega Zlatko Tušak. **Tušak, kada govorimo ne mogu odgovoriti na neka pitanja. Kolega Burić, ja se nadam da će na ta pitanja odgovoriti ministar ili oni koji su zaduženi za taj dio. Ja se potpuno sa vama slažem sa 2980 kuna da se ne može živjeti i ne može se preživjeti pogotovo kad govorimo o bruto plaći, a neto plaća ovisi o prirezu i ovisi o, ona je manja i ona iznosi negdje od 2300 do 2 tisuće i 350 kuna što je puno manje ili da ne kažem ona satnica od 13,5 kuna po satu rada. Ali ono što je najgore na što ste vi ukazali, ja to nisam u svome govoru rekao ali to je pitanje formule za izračunavanje minimalne ovaj izračunavala ta formula za minimalnu plaću onda se uzeo u obzir i podatak oko troškova povećanja cijena koji je iznosio 4,2. Danas mi već imamo taj podatak 5,2 znači da već ta formula nije element za izračunavanje kad govorimo na neki način da bi zaštitili građane i da bi na neki način osigurali onaj donji dio zaštita minimalnih standarda standarda preživljavanja naših ljudi za onaj dio poštenog određenog rada. Hvala.

još iz općenito iz nekog javnog diskursa nestalog krajem 90-tih godina. Dakle srednja klasa u RH kao pojam se lagano gasi već pred kraj 90-tih godina. Mi u ovom trenutku uopće nemamo u fokusu pitanje srednje klase. Dakle mi u fokusu imamo i u javnom govoru i u nekakvom političkom djelovanju, pa i kroz ovaj naš rad imamo ili siromašne ili bogate. Mi više nemamo srednju klasu. Nema više instrumenata, mjera mjera koje bi bile usmjerene prema srednjoj klasi, jer je ta srednja klasa zapravo proteklih desetak, petnaest godina zapravo lagano iščezla. I gdje bi uopće bila ta srednja klasa, u kojim platnim razredima. To mislim da se više nitko ne usudi govoriti o tome. Ali ima to također to ovako. Kaže sustav mjera i onda mi smo sad zabavljeni pitanjem minimalne plaće do kojih zapravo najnižih točaka onog dna problema mi dolazimo. se ne razumije./… o kojim ja mislim da se ovo društvo nalazi to je recimo i način kako je danas Hrvatska Vlada ustrojena. Dakle imamo danas, ministar je ministar rada i mirovinskog rada. Odvojeno od tog rada postoji Ministarstvo gospodarstva. Dakle rad i gospodarstvo nisu više jedna stvar, je li, posebno postoji rad kao neka kategorija nečega. Posebno postoji gospodarstvo, a posebno postoji malo poduzetništvo i obrt koje također nisu dio ni rada ni gospodarstva. I mislim da u tom cijelom kolopletu evo i ova naša nesretna rasprava o tome što je da li 2800 ili 3000 ili otprilike na tom tragu. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad idemo na iduću repliku i poštovanog kolegu Dražena Đurovića. Poštovani kolega Tušak vi ste svoju raspravu u ime kluba Laburista započeli sa citatom Obame, onda se i vaš kolega iz kluba Lukšić nadovezao na Obamu i završite svoju raspravu Obamom koja se svodi otprilile ovo da mi je drago i da ste oduševljeni Obaminim govorom evo kako će eto on kako je najavio da će zaštititi sirotinju a ne više bogate. Ja sam isto oduševljen bio kad sam to čuo i dapače bio bih sretan ako bi Amerika to zaista napravila, ako bi oni kao najjače gospodarstvo i najjača država u svijetu, najmoćnija država u svijetu konačno počela se brinut više o siromašnim a manje o bogatima. Onda bi u cijelom svijetu bilo bolje. I ja se s tim slažem. Ono što se ne slažem. Rekli ste pri tome, e kada bi da niste čuli da naš premijer Zoran Milanović tako govori. Možda vi to niste čuli, ali Zoran Milanović je ne o tome govorio nego i sproveo kroz Zakone ovdje u Saboru, on njegova Vlada i ova saborska većina. Samo vi, dozvolite da ja svoje kažem pa vi poslije pričajte. Dakle navest ću vam dva primjera, ne govorim napamet. Da se išlo upravo u prilog onima koji su siromašniji, koji su slabijeg imovinskog stanja na oštar bogatijih. Prvi je primjer Zakon o dohotku. Po izmjenom poreza povećali porez za velike plaće, smanjili za manje, dapače onaj koji ima tri tisuće kuna ima sad veću plaću zbog promjene poreza na dohodak. Onaj tko ima veliku plaću plaća veći porez. Vi i ja imamo 400 kuna manju plaću zbog toga. Dakle išlo se na oštro siromašnima, a na korist onima koji imaju veće plaće. Ili drugi još bolji primjer. Konačno smo ova Vlada Zorana Milanovića većina je donijela izmjene zakona o porezu na dobit sve dobit, svakodnevni dobit koja se isplaćuju, koju vlasnici stavljaju sebi u džep oporezovali sa 12%, stopom od 12% što do sada za sve vrijeme HDZ-ovih vlada i njihovih koalicijskih partnera to nije bilo oporezovano. Zašto? Štitio se onaj tko ima novce, onaj tko je bogat, onaj tko ima kapital, a oporezivalo se radnika.

neću komentirati ovaj dio koji ste govorili o Obami i premijeru Milanoviću jer oko toga sam ja jasno rekao i dalje stojim kod onoga. Ali ću se osvrnuti na vašu repliku, kada govorim o dva zakona sa kojima ste izlazili na neki način da bi olakšali situaciju građanima. Da možda i jesu ta dva zakona išla na ruku građanima, ali ovi ostali zakoni, porez na dodatnu vrijednost koji je povećan, da li je on išao na ruku građana pa je kupovna moć kao što sam rekao sada pala za 5,3% manja. Da li je je to rezultat toga? Da li povećanje ono enormno koje je otišlo kada je u pitanju plin, struja i ostali troškovi, da li je to išlo u korist građana? Vi možete govoriti samo o onim dobrim stvarima, mi ćemo vas podržati za sve dobre stvari koje radite ali jasno da ćemo vas i kritizirati za sve one loše stvari koje su napravljene i koje su na štetu građana. smatramo da je to na kraju krajeva i naša obaveza i prema radnicima ali i prema građanima. Uvaženi kolega, sva sreća da niste citirali možda Mao Tse Tung, Josipa Broza Tita, …, Junga ili ne znam koga i ovdje bi se vjerojatno onda otvorila malo veća rasprava jer očigledno onaj koji citira i te ja bih rekao u jednim trenucima i velike državnike ali s druge strane povijest je pokazala da određeni nisu bili tako veliki državnici. Ali ja bih vas molio ako već govorite tamo za onom govornicom da ste populist onda nemojte obmanjivati narod jer prije svega minimalna plaća kao što ste rekli nije 2984 kune, ona je bruto, ali ona je 2984,70 kuna i to je jedna velika obmana hrvatske javnosti. Za tih 0,78 kuna ili 78 lipa možda možete u nekoj pekari dobiti pola kilograma starog kruha i na taj način evo radnik koji će imati minimalnu plaću u bruto iznosu od 2984,78 kuna možda imati doručak sa starim kruhom. Pa vas molim ako već želite biti populist onda budite populist sa činjenicama. I na ovu repliku odgovara poštovani zastupnik Zlatko Tušak. s time bi stvarno mogao netko mrvicu kore kruha uzeti, a dobro nećemo tako. Nego nešto što sam još htio reći a iz vašeg govora, a to je ono pitanje što je spomenuo i kolega Đurović, a da jednostavno u Hrvatskoj nestaje srednjeg sloja i nema srednjeg sloja građana. Nijedna država ne može imati prosperitet ako nema tog srednjeg sloja. Imati ekstra siromašene građane i sa druge strane imati manji broj ekstra bogatih građana bez srednjeg sloja nema perspektive, takva je ova država. I zato sam i citirao i zato sam govorio kada uđemo u EU i ovaj dio podataka kada govorim oni su točni, bit ćemo po granici siromaštva na 25.mjestu. to je podatak koji sam provjerio. Hvala. na repliku Ivan Šuker. onda u 7.mjesecu podignete cijenu struje i cijenu plina recimo za prosječnu hrvatsku obitelj je to negdje oko 500 kuna više, onda se jedan ministar sjeti pa kaže da hrvatski građani idu u minus na tekućem računu zato što je to njihov hir, a ne nasušna potreba pa kaže da će on to njima skresati, onda im ukine nultu stopu PDV-a i niz drugih ekshibicija sa nekakvim najavama, nekakvim porezom potpuno uništi tržište nekretnina jednu gospodarsku granu koja je bila itekako dobro plaćena i onda dođe prijedlog Zakona o minimalnoj plaći i kaže da će se minimalna plaća povećati za 170 kuna, ali ne po ekonomskim kriterijima nego po nekakvim međunarodnim kriterijima. vidite oni koji su donijeli te međunarodne kriterije oni su itekako mislili kako da sa svim ovim mjerama o kojima sam vam rekao u ovom prvom dijelu zaštite ove koji će sutra dobiti tu minimalnu plaću. Pa to je ono što fali ovoj Vladi. I sada smo mi zločesti političari i da tu držimo političke govore mi bi pričali o minimalnoj plaći o 4 tisuće kuna, međutim nikome to ovdje ne pada na pamet. Ali vidite gospodin ministar se smije, njemu je sve smiješno jer on misli da je to skalpel i to će odrezati itd. međutim to baš tako ne ide. Prema tome ovi jadnici koji a bilo bi dobro da je u zakonu navedeno koje gospodarske grane i koliko ljudi u Hrvatskoj prima plaću ispod 3 tisuće kuna. To ste trebali lijepo navesti unutra onda bi svi u ovoj sabornici postali svjesni toga problema jel gospodine ministre negdje oko 450 tisuća Hrvata i Hrvatica koji primaju plaću nisu u poreznim škarama, a to znači da im je plaća negdje ispod 3,5 tisuće kuna i sa jednim ili dva uzdržavana člana obitelji ne spadaju u porezne škare. Dakle kolega Tušak nemojte biti neozbiljni, nemojte držati tu političke govore jer da ste rekli možda da je minimalna plaća 2,5 tisuće kuna onda bi vi bili ozbiljan političara ali biste zamjerili sindikatima.

ja ne znam da li sam ozbiljan ili neozbiljan, ja sam najozbiljnije govorio jel smatram da je vrlo ozbiljna situacija pogotovo onaj dio kada ste rekli da je dosta građana otišlo u minus i da negdje preko 240 tisuća građana ima blokirane račune. To je preozbiljna situacija, mi se možemo šaliti koliko god hoćemo, možemo se predstavljati da li smo neozbiljni, možemo govoriti i političke govore, možemo pričati kako god hoćemo ali mi ovdje smo odgovorni prema tim građanima. Barem ja osjećam tu odgovornost i smatram da sam ovdje u ovaj Sabor došao da štitim interese tih ljudi prvenstveno da ne nalaze se u takvoj situaciji da normalno mogu živjeti i ja ću se ovdje u Saboru za to boriti svidjelo se to nekome ili ne svidjelo, smatrao to netko da li su to moji politički govori ili moji ne znam kakvi govori ali to je moj zadatak koji ja smatram da ću ovdje odraditi u ovom Saboru. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja sedma replika, kolega Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Tušak, rekli ste u jednom trenutku pretpostavljam ironično, ali eto tako ste rekli, Vlada se boji da bi previše dala radnicima. Ne boji se Vlada, Vlada naime ne daje, daje, vladini službenici nemaju ove plaće ove o kojima sad govorimo, imaju neke drugačije plaće. Vlada u pravilu uzima, Vlada uzima kroz poreze, Vlada uzima kroz prireze, Vlada uzima u načelu i Vlada donosi zakone koji odgovaraju onima koji upravljaju Vladom, a to su oni koji imaju. Sjetite se početka mandata ovog Sabora, jedan od prvih zakona bio je ukinimo odnosno snizimo doprinos za zdravstveno osiguranje. To ni na koji načini neće utjecat na razinu zdravstvene usluge, a otvorit će se hrpa radnih mjesta. Ja sam obećao da ću sa onim ću sa onim megafonom ovdje pred crkvom vani zahvalit na svakom radnom mjestu koje se otvori zbog toga smanjenja doprinosa. Nije se nijedno otvorilo naravno nego su se neka druga zatvorila. Vlada dakle ne daje, Vlada uzima i radi u korist onih koji imaju i naziva se tako kako se naziva, zašto se tako naziva pojma

jer Vlada se ne boji. Da se Vlada boji ona to ne bi radila, ona bi se drugačije ponašala i osluškivala bi što misle o tome građani i u kakvoj situaciji su ali bojim se da se Vlada odmakla od građana i da sve manje razmišlja kako je građanima. I istina, ovo što ste vi rekli, Vlada uzima vrlo malo ili skoro ništa da daje istina je, mi smo imali puno lijepih ovdje riječi koje smo slušali bili o investicijama, tsunamiju investicija, imali smo govora oko toga smanjimo 2% za zdravstvo, to će otvoriti se nova radna mjesta, a imamo situaciju kao što je ovdje kolega Vinković govorio, iz sata u sat povećava se broj nezaposlenih na zavodu za zapošljavanje. Znači sve ono što je Vlada pričala, sve ono što stoji u programu Vlade to se ne ostvaruje kada su u pitanju građani i standard građana u našoj državi i jasno da unutar toga ako određene stvari se ne promijene, a imamo najave sindikata da će građane radnike izvesti na ulice i već se počelo oko toga prijetiti zbog tog nezadovoljstva da žele napraviti nered u određenoj državi. Ja mislim da u svakoj demokratskoj državi je to dozvoljeno da se prosvjeduje, da se izlazi i da se iskazuje nezadovoljstvo sa onime što tišti građane i radnike u ovoj zemlji. Sada prelazimo na raspravu drugoga kluba, kluba HDSSB-a. Govorit će poštovani zastupnik Zoran Vinković. Uvaženi gospodine potpredsjedniče,gospodine ministre. Ja bih volio da sam sad došao za ovu govornicu i sam se pitam da li da održim politički govor ili da uzmem eventualno zbirku pjesama Dobriše Cesarića i pročitam pokoji stih kako kako bi to možda bilo i najljepše ili da uzmem bajke braće Grimm pa da svi zajedno uživamo u tim bajkama jer očigledno svi živimo u bajkama, posebno u ovoj Hrvatskoj. Nije bilo bolje da odmah kažem ni za vrijeme HDZ-a, ali Boga mi nije ni sada za vrijeme ove Kukuriku koalicije koja se očigledno raspada, koja ostaje i bez repa i bez krijeste, ali u svakom slučaju građani u Hrvatskoj žive sve lošije i lošije. Možda je HDZ sada onako uljuljkan i zadovoljan obzirom da vi loše radite, kao što ste i vi bili dok ste bili u opoziciji, ali u svakom slučaju stanje u Hrvatskoj je složeno, katastrofalno i kritično za većinu građane Republike Hrvatske koji jedva vežu kraj s krajem. Klub HDSSB-a će podržati ovaj zakon radi 163 kune bruto povećanja ili 21 kune neto povećanja. To je od zadnjeg poskupljenja plina u prosjeku 5 kubika zemnog plina i vjerujem da će se s tih 5 kubika u vrijeme one ciče zime doista jedna četveročlana obitelj moći ugrijati 45 minuta ukoliko ih ti 21 kuna neto pomognu, ukoliko im distributer plina ne isključi struju jer vjerujte nisu u Saboru, nisu u Vladi Republike Hrvatske, nisu u upravama javnih poduzeća, nisu direktori javnih poduzeća i nemaju taj novac. Ja ne znam da li je ovo politički govor, ali je ovo govor jednog narodnog zastupnika koji još uvijek u sebi, a i ova stranka kojoj pripada HDSSB ima uvelike i jedan dio i veliki dio programa socijaldemokracije na koju ste vi očigledno, ne kao ministar nego čitava ova Vlada zaboravili. Ne mislim tu na lijevo opredjeljenje po kojem ćete pripadati u Europskom parlamentu nego mislim na ono što je socijaldemokracija u biti, a to je briga za nemoćne, briga za one kojima je potrebna pomoć, a vjerujte mi to je negdje oko 90% stanovništva Hrvatske. I zbog toga, isključivo zbog tog razloga, možda i zbog 4 kilograma ultra crnog kruha, dakle ne bijelog kruha. Ja ne znam da li je to poznato ovoj neoliberalnoj opciji, da je to 4 kg crnog kruha za tu 21 kunu koja se može ili je to poznato vama koji ste bili na vlasti 8 godina i koji ste doveli do onih 300000 nezaposlenih. A evo vidite ova Kukuriku koalicija ovih godinu i pol dana pa samo ujutro rekao sam bilo je 373823 nezaposlena. Danas vjerojatno taj broj na onom mjeraču kilometar sati, odnosno mjeraču broja nezaposlenih u Hrvatskoj je 375408. Vjerojatno kad završim razgovor bit će još koja stotina više. To su učinci rada ove Vlade. Ja ne znam da li je to sada politički govor, to u svakom slučaju pod navodnicima bih rekao to je govor onih koji su danas na ulici. Oni koji nemaju dovoljno sredstava za preživjeti. 2984 kune i 78 lipa, ja nisam populist, iako volim dovest Thomsona na Đakovačke vezove. Ako se to možda sviđa desnoj strani. Volim dovest Severinu na vezove pa se to sviđa lijevoj strani. Ali na kraju krajeva sviđa se svima koji dođu na Đakovačke vezove. Ali je činjenica da u Hrvatskoj nismo ništa u ovih godinu dana niti smo napravili korak naprijed. Na žalost, napravili smo ne dva, nego tri koraka nazad. Ovo govorim zato što lijevim strankama su poznate određene teze o koraku napred, a dva nazad itd. da je stvarna slika Hrvatske smanjenje proizvodnje, pad bruto nacionalnog dohotka pa čak i ove ja bih rekao perspektive Ministra financija i predsjednika Vlade Zorana Milanovića kako ćemo imati rast prilikom usvajanja proračuna od 1,8%, rast vjerojatno iz one provalije Sanaderove HDZ-ove. Pa evo onda nakon mjesec i pol dana dobijemo jednu drugu perspektivu i predviđanje da to neće biti 1,8%, da će to bit najviše 0,7%. Moramo biti svjesni činjenice da je potrošnja pala za 7,3%, da sukob Linića i Marasa neće ništa donijet dobro ministar financija se pretvorio u poreznika. Dakle, onog koji hvata građane u škare. Ministarstvo financija ne služi u svrhu razvoja Hrvatske. Da je jedini plan koji nije zapisan u Planu 21 a koji se čitavo vrijeme ispunjava je smanjenje plaća, koeficijenata, povećanje nezaposlenosti, nema otvaranja niti jednog novog radnog mjesta, nema povećanja proizvodnje. Umjesto najavljene decentralizacije dobili smo potpunu centralizaciju. Ja imam ponekad osjećaj i zato sam i počeo onu repliku da su me pitali žena i djeca gdje idem. Imam ponekad osjećaj da živimo u onoj Sjevernoj Koreji koliko smo centralizirana država i koliko ne možemo bez obzira na ovaj jedan mali koračić, ovaj jedan milimetar a vraćamo se kilometrima ili svjetlosnim godinama unazad. I to vraćanje unazad se odnosi na standard života, standard života ne nas zastupnika. Mnogi zastupnici u europskim državama imaju veću plaću, predsjednici država, predsjednici Vlada ali u odnosu na onog radnika koji radi. Da li znate gospodine ministre da smo vrlo slični Grčkoj, identični. To pokazuju svi osnovni pokazatelji. Čak nam ni turizam ne može pomoći, pa ni smjena ministra, ni imenovanje novog bez obzira je li to IDS pristao, ne pristao. Da li znate da mnogi u Hrvatskoj u jednoj četveročlanoj obitelji da su mnogi sretni ako i jedna osoba radi, da to često nije muškarac. Ne želim sada ući i u ono područje Odbora za ravnopravnost spolova, ali je otprilike uvriježeno da je muškarac uvijek bio taj koji je radio pa čak i za tu minimalnu plaću. Ne želim uvrijediti, dakle nikoga, da većinom u tim slučajevima danas rade žene za plaću minimalnu, da ne mogu prehraniti svoju četveročlanu obitelj, da postoje čak gotovo 100000 radnika koji u Hrvatskoj rade i koji su ne na granici, ne na onom 25 mjestu u Europskoj uniji o kojem su moje kolege pričali, nego 100000 obitelji u kojima netko radi, živi u siromaštvu. Da li znate da te dvije minimalne plaće nisu dovoljne, čak i ako imaju sreću pa dvoje radi da prehrane tu svoju 4-članu obitelj, da pošalju djecu u školu, na fakultet. Da li znate da svaki 4 umirovljenik danas bez obzira na ono što je zapisano u Planu 21, a taj plan više ne postoji taj plan više ne postoji budimo otvoreni, jasno i glasno taj plan ne postoji niti se ijedna stavka iz tog plana ostvarila, građani su prevareni, da svaki 4 umirovljenik živi u siromaštvu. Svaki četvrti! Ne oni koji su otišli iz Vlade i Sabora u mirovinu. Ako je toliko suglasja među socijalnim partnerima, gospodine ministre, a to kao socijaldemokrat u srcu i u duši mogu reći, zbog čega sindikati onda gospodine ministre? A to pitam i vas zastupnici SDP-a. Zbog čeg najavljuju velike prosvjede na Međunarodni praznik rada? Hoćete ići dijeliti karanfile i jesti grah s njima? Nećete, nećete sasvim sigurno jer niste ništa napravili. Ne ulazim u to koliko vođe sindikata imaju plaće, to je stvar sindikalnog članstva. Ne žive ni oni lošije od članova Vlade. Ali vi sasvim sigurno nećete ići jer ovi pokazatelji pokazuju da ne možete otići pred njih, pred onog radnika koji nema za kruh i mlijeko bez obzira sa 0,5 ili 0,3 aflatoksina, bez obzira. Ne možete otići pred one poljoprivrednike. Ja se sjećam jednog ovako izuzetno velikog slogana – dobar život svima, a ne samo njima. Dal' se sjećate tog slogana zastupnici SDP-a? Da ne spominjem ostale članove Kukuriku koalicije. Očigledno ste zaboravili na taj dobar život svima. Sada živite samo vi dobro, a svi drugi u Hrvatskoj žive loše. žive loše. Očigledno i ja. Što se mene tiče i ova plaća može ići u humanitarne svrhe. Mi danas imamo, i to je činjenica koju ne možemo izbjeći, rekli ste da imamo 170 milijardi kuna duga. Imamo negdje između 60 i 70 milijardi eura. Činjenica je da vjerojatno HDZ nije vratio niti lipu glavnice, ali je činjenica isto tako u ovih godinu dana niste vratili ni vi nego da naprotiv da smo uzeli nove kredite, da smo se još dodatno zadužili, da smo povećali PDV, da smo smanjili standard građana i da ova predizborna priča koju ćemo mi podržati jer i ta 21 kuna znači 4 kg ili vekne jer ona vekna nema kilogram, znači možda nekom jedan dan tog masnog ultra crnog kruha ako ima za onu mast, bila biljna ili životinjska. I zbog toga ćemo to podržati. I završit ću, da kolega Stazić opet ne bi imao dodir sa Poslovnikom, Plan 21 ova Kukuriku koalicija, ova Vlada na čelu sa Zoranom Milanovićem gospodine ministre je tvornica za proizvodnju siromaštva. I neću reći engleski, ali narod vam više ne vjeruje bez obzira koliko se trudili u Europskom parlamentu i na engleskom reći da nam narod vjeruje. Ne vjeruje! Zahvaljujem. Zahvaljujem i ja vama. Imamo na ovo izlaganje 5 replika. Prvo, poštovani Mladen Novak. Hvala lijepo. Kolega Vinkoviću rekli ste nešto što klub HDSSB-a će podržati ovaj zakon. Podržat će ga svi jer je budimo iskreni ovo je praktički kukavičje jaje isto kao što je sada nama servirano tako i sindikatima servirano po sistemu uzmi ili ostavi, a onda ako ne uzmeš ako ne pristaneš onda medijski si ti prikazan kao onaj element koji je protiv toga da se digne ta minimalna plaća. Nažalost, od ove Vlade mi ništa drugo dosad nismo ni dobili nikakav konkretan prijedlog i ne iznenađuje me recimo kolega je spomenuo prije 10 mjeseci smo mi izašli sa prijedlogom istog ovog zakona koji je bio bitno drugačiji, odnosno povoljniji za radnike i odbijen je. Nije on odbijen samo zato što je došao iz oporbene strane nego i jednostavno zato što se ne zna na koji način popuniti državni proračun što je dokaz i broj ovih nezaposlenih radnika. Tako da jednostavno nema se rješenja. I onda pred ove lokalne izbore ajmo izaći sa ovakvim zakonom kao što je kolega Hrg spomenuo nije možda ni slučajno što pred lokalne izbore se izlazi sa zakonom od povećanja. Jest da je malo, ali ste svi vi dovedeni u situaciju da ne možete biti protiv njega. Hvala. Na repliku odgovara Zoran Vinković. neozbiljni ljudi da tako kažem svašta obećavaju, pa čak obećavaju i put na Mars, put na Mjesec, vjerojatno u jednom smjeru, zatvorene bazene itd. Ali vratimo se na ovu, na ovih 163 kune ili 21 kunu neto, 163 kune bruto. Isključiv je razlog zbog koga ćemo poduprijeti, to su one 4 vekne onog ultra crnog kruha i mnogi nutricionisti kažu da je to najzdraviji kruh. Šta će nama Hrvatima i bijeli i polubijeli, ovo je najzdraviji kruh. Vlada pod patetikom, evo pomaže mi kolega, očigledno zna šta radi. I sad dok mi ovdje pričamo, dakle prošlo je gotovo godinu i po dana, građani su očekivali promjenu. U godini i po dana ako ne znaš raditi posao kažeš hvala lijepo dragi građani ja nisam za to i goodbye i nema priče. Šta treba čekati još 3 godine? Ovih, ja bih rekao samozadovoljavajućih petaka kada većina u Saboru izglasa sve zakone. Pa ja bi volio da u ponedjeljak se već od tog zakona bolje živi, ali se ne živi. Hrvati i Hrvatice i građani Hrvatske žive sve lošije. I neće nam pomoći ni 1. srpanj, ni Ljubljanska banka, ni memorandum o kojem ne raspravljamo u Saboru, niti ćemo 2. srpnja odmah postat bogata velesila. A šta Obama priča? Pa neka priča, mene to baš i ne zanima, više me zanima šta priča Milanović. replika, Dinko Burić. u kakvoj se danas teškoj situaciji nalazi ogroman broj hrvatskih građana, prije svega kad su u pitanju oni nezaposleni. Ali evo ja ću se vratit na ovaj zakon, na 4. stranici napisano je: "Uvažavajući okolnost da je prema dostupnim podacima broj radnika koji u Republici Hrvatskoj prima minimalnu plaću u porastu, te da se procjenjuje da oko 7% ukupno zaposlenih radnika, odnosno nešto manje od 100 tisuća radnika prima minimalnu plaću predlaže se kvalitetniji način utvrđivanja visine minimalne plaće kako bi se omogućilo učinkovitije ostvarivanje gospodarskih i socijalnih interesa radnika. Predlagatelj ovog zakona, evo gospodin ministar rada i mirovinskog sustava, ako je jedina mjera kojom ćete vi učinkovitije omogućiti ostvarivanje gospodarskih i socijalnih interesa radnika u RH to to da se poveća iznos minimalne plaće onda je to, ne samo žalosno nego i pogubno za hrvatsko radništvo. Ovo jest potrebno napravit ali u isto vrijeme hiperproducirat one koji su najugroženiji od razine siromaštva, a to su nezaposleni, a to radi ova Vlada. Ovih 15 mjeseci je izgubljeno vrijeme za hrvatske građane, a vi znate za onu izreku: "Da izgubljeno vrijeme nikad više nije pronađeno.". I vi umjesto da radite na stvaranju takvih uvjeta da se zaista učinkovitije ostvare gospodarski i socijalni interesi radnika Hrvatske. Vi izlazite sa ovakvim prijedlogom, samo s ovom mjerom u kojoj će se povećat i dobro je da se poveća, ali nije stopa porasta 5,2% kako su rekli u inflaciji, troškovi građana Hrvatske su porasli za više od 30%, a ne za 5,2%. Pogledajte samo struju, plin, grijanje, vodu i sve ostalo. Na repliku odgovara poštovani Zoran Vinković. obzirom da smo evo mi prije svega narodni zastupnici, dakle zastupnici građana koji su nas birali. Pa to bi trebali biti i članovi Vlade dobro je uvijek iskazivati podatke. Ja sam rekao da su to 4 kilograma onog ultra crnog kruha, to je po ovim najnovijim cijenama 15 jaja one srednje klase, u koje ako čovjek ima dvoje djece to je jedan doručak, to su dvije litre ulja, malo manje od dvije litre ulja. To je ono što moramo podržati upravo iz tog razloga, tih jednostavnih činjenica, ali ne možemo ovaj zakon proglašavati revolucijom, ili u razno razne tjednike, ići u razno razne emisije političke, gle slučaja to su političke emisije, to nisu emisije vi birate mi emitiramo, nego ministar ide tamo kao ministar, premijer ide kao predsjednik Vlade. I od ovog zakona u Hrvatskoj niti jedan radnik neće živjeti puno bolje, u postotku ministre živjet će 0, pa ne znam koji je to, to nisu promili, to su nanopromili, nanopromili, e tako će bolje živjeti od ovog povećanja minimalne plaće. Nadam se da znate mili, mikro, nano, piko, femto, ato, eto pa si izračunajte na koji je to minus, potenciju. Dobro, ja bih vas sad molio da se nedovikujete i nedobacujete ni zastupnik, ni ministar. Idemo na iduću repliku, poštovani Ivan Šuker. Kolega Vinkoviću, pa niste vi u pravu da sukob Linića i Marasa nije ništa donijelo. Upravo nam je stiglo na klupe da Vlada kaže da Zakon o PDV-u neće ići u hitnom postupku nego ide u dva čitanja. Sad kolegice i kolege možete misliti kad vam jedna Vlada jedan zakon koji nije uopće prošao javnu raspravu, koji godišnje hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu uzme 40 milijardi kuna. I onda vi kažete da se ništa nije dogodilo. Ali gledajte kolega Vinkoviću, ne bi bilo problema u PDV-u da isto nije bilo nekakve zablude. Jel netko rekao da se u Hrvatskoj smanjila nelikvidnost za 4 milijarde, ali netko je samo izbrisao nekoliko desetaka poduzeća i izbrisao njihove 4 milijarde duga. Pa mi sad iz tog osnova, svi u Hrvatskoj plaćaju rok od 15, 20 dana i da onda više nije bitno kad ne razumije/… obveze PDV-a. isto jedna od velikih zabluda kao i ovih 170 kuna nakon ovih svih silnih povećanja. To je ista priča kao kad vas uvjeravaju da porezima na nekretnine se neće ništa povećati, će isto kao komunalna naknada, a onda na drugom skupu kad se razgovara s gospodarstvenicima, veli na ime onoga što ćemo ubrati od poreza na nekretnine ćemo se dovesti u poziciju da za dva postotna poena smanjimo doprinos za zdravstvo. samo govori o ozbiljnosti. Kolegice i kolega zakon o porezu na dodanu vrijednost kad se uvodio prvi puta uveden je pa je tri godine se pripremalo da se krene pa je opet,

na ono što će se događati hrvatskim poduzetnicima. Gledajte tu se, hrvatski građani će neke stvari moći kupovati u zemljama EU i tamo će plaćati njihov PDV a ne naš PDV samo što mi s nama taj zakon gurne po hitnom postupku i onda vi kažete da sukob nije ništa donio a nama su blagonaklono dali da ga u dva čitanja raspravite.

uspio vidjeti šta je to kolega nosio od ovih izmjena i doista eto ponekad su i dobri sukobi unutar vladajuće koalicije. Najgore je kad se to dešava unutar unutar jedne te iste stranke. To ja znam iz iskustva. Ali i u tim sukobima treba biti uspravan ne na koljenima. S druge strane ja se sjećam da kad ste vi bili ministar financija, ja doduše nisam vikao da je to harač, rajo, harač ali sam isto rekao u jednoj raspravi da to nije dobar da to nije dobra odluka, da to neće utjecati na razvoj gospodarstva, povećanje radnih mjesta itd. Pa ja evo koristim ovu priliku da evo zajedno i sa premijerom Milanovićem i sa pojedinim ministrima posjetite Njemačku. Dakle konačno se zbližite, stvar je bila i činjenica je, to narod vidi da SDP jednako HDZ, sad ste vi evo preuzeli socijaldemokratsku stranu. Zalažete se za sve dobro u Hrvatskoj. Oni deru narod. Pa evo zajedno odite u Njemačku, pa vidite što radi Njemačka, da je pokrenula gospodarstvo smanjila je PDV. A ima i onaj vic onaj vic kad padne zrakoplov sa čitavom Vladom i takvom opozicijom i spasi tu zemlju od sveopće krize. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti repliku i poštovanog Davorina Mlakara. Poštovani kolega Vinkoviću vaš govor me nagnuo da se javim jer ste rekli da plan 21 Kukuriku koalicije ne postoji i moram se na neki način suprotstavit tom vašem mišljenju jer sam se sjetio nekih od bisera iz tog plana. Meni se samo čini da taj plan nije bio dovoljno precizno napisan da bi oni koji su trebali odlučivati na izborima shvatili što im se nudi, pa sam se sjetio u plusu tri plaće a ne u minusu da ti se plaće, čini mi se da je to bio jedan od slogana. I relativno nedavno Vlada je grupici svojih dužnosnika koje je imenovala digla te plaće na nekakvih 20 tisuća kuna. Sjetite se ravnatelja, zavoda za zdravstveno, mirovinsko osiguranje, njihovih zamjenika, pomoćnika, da ne nabrajam dalje. Nakon plaća od 20 tisuća kuna mi danas govorimo o minimalnoj od 170, sjetite se samo slogana u plusu tri plaće sve će vam biti jasno. Falio je samo kraj to se nije odnosilo na sve u RH. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Vinković izvolite. Uvijek ja imam odgovor na repliku. Taj plan 21 kolega Mlakar sjetite se i vi to su vam ko one jamstvene kartice sjećate se? morate se sjetiti. Eto to vam je to isto. I stari latini bi rekli o tempora mores ili Sapienti sat. Pametnome dosta. To je slično, nema ni onih jamstvenih kartica, nema ni plana 21, nema više ni Kukuriku koalicije, nema ničega. Jedini naš izlaz, jedina nada a vidit ćemo kako ćemo proć, nisam euroskeptik taj 1. srpanj, pa ćemo vjerojatno u toj EU jer je to jedini izlaz iz ove situacije. Drugog izlaza nema, onaj brod kad tone i kad kapetan tone zajedno s njim, oni štakori pronađu izlaz, nađu sto izlaza. Nažalost mi imamo samo jedan, nažalost i to ćemo biti svjedoci itekako svjedoci tog jednog jedinog izlaza. Nedo Bog da prođemo kao Mađari, Rumunji i Bugari, nedo Bog jer ne idemo mi tamo zato što nas vole nego zato što još uvijek nešto imamo. ako nas bude vodila i onakva vlada sa jamstvenim karticama i ovakva sa planovima, jao si ga nama. Hvala. Sljedeća replika Dražen Đurović. Izvolite kolega Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa evo kolega zastupniče, mene je ponukalo odnosno inspirirala na repliku nešto s čime se ne slažem u vašem govoru, a to je da vas ne zanima što govori Barack Obama nego Zoran Milanović. Ja mislim da bi bilo dobro za sve nas možda ponekad više slušati Baracka Obamu nego Zorana Milanovića možda bi zaista nešto i naučili iz javnog govora i čuli nešto što je vrijedno za čuti. Ono što bih htio spomenuti ono što vi niste spomenuli u govoru, ali mislim da je vrijedno bilo spomenuti to je ne samo pitanje minimalnih plaća već kada je riječ o prosječnim plaćama velika razlika prema regijama u visin prosječne neto isplaćene plaće. Pa tako primjerice regije u Slavoniji imaju prosječno 20 do 30% prosječno manju neto isplaćenu prosječnu plaću nego što je prosjek RH. tako tako u RH prosjek neto isplaćene plaće 5600 kuna, a u Virovitičko-podravskoj ili Požeško-slavonskoj je taj prosjek 20 do 25% pa i 30% manji od prosjeka u RH pa se pa se te prosječne neto plaće kreću oko 3,5 tisuće kuna i približavaju ovim najnižim zajamčenim plaćama. A mislim da je taj problem, tu dakle više nije riječ o nekoj socijalnom cenzusu već o tome da sve plaće se približavaju ovim praktički najnižim isplaćenim i to onog malog broja ljudi koji su uopće sretni da još mogu raditi. a kada govorimo o općenito o radu o radnim mjestima, ja inače duboko vjerujem da jednostavno ministar Mrsić i ovaj njegov resor ovako kako je skroje uopće nisu mjesto jer to je jedan resor koji ne može stvoriti niti jedno radno mjesto i odvojiti resor rada od resora gospodarstva od resora onoga što stvara bilo kakav supstrat i radna mjesta. Ja uopće ne mogu točno shvatiti iskreno da budem uopće koncepciju na koji način je ovo ministarstvo osmišljeno i čemu ono služi. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku kolega Vinković. Izvolite. Uvaženi kolega Đurović pa nisam ja rekao baš u bukvalnom smislu da me ne zanima šta Barack Obama priča ali me u ovom trenutku obzirom da nisam američki državljanin i da ne živim u SAD da ne uživam taj standard kao niti jedan građanin Hrvatske, više zanima šta govori Milanović. Više me zanima tko će biti ministar turizma.

ovo očigledno Vlada koja je u godinu dana je najviše promijenila ministara. To se nije desilo ni u Kini za vrijeme kulturne revolucije pa čak ni za vrijeme one bivše Jugoslavije u vrijeme informbiroa kada su pojedinci ujutro vikali živo Staljin ili ili navečer viknuli živo Staljin pa ujutro završili u zatvoru itd. Dakle mene više zanima u ovom trenutku kako se živi u Hrvatskoj, kako ova Vlada radi ne što kojeg teoretičara ekonomije ali najčešće ne citira praktičara citira premijer Milanović ili velikog filozofa između ostalog itd. pa ću ja evo za kraj citirati Schopenhauera Artura koji je rekao da je "Svako novo jutro novo rađanje, svaki dan novi život, a svako novo veče novo umiranje", a mislim da je nama izuzetno teško jel ako se po jutru dan poznaje po jutru dan poznaje tada ću ja staviti ovako tri točkice i bit ću kulturan pa neću završiti misao. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Đuro Popijač. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Drago mi vas je opet vidjeti u Saboru. Evo pred nama je Zakon o minimalnoj plaći, dakle u RH institut minimalne plaće uređen je Zakonom o minimalnoj plaći i kolektivnim ugovori o visini najniže plaće. Odredbe postojećeg zakona jasno jednostavno uvažavajući ekonomske kriterije definira mehanizme korekcije iznosa dozvoljene minimalne plaće. Tim zakonom je minimalna plaća bila utvrđena na razini 39% prosječne plaće u momentu donošenja što je i značilo povećanje plaće za 300 kuna odmah nakon usklađenja sa rastom GDP-a. Isto tako određeno je da se udio minimalne plaće i prosječnoj bruto plaći uvećava za postotak realnog rasta bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini. Zakonom je određeno da se za tekstilnu, drvoprerađivačku, kožnu i obućarsku industriju kao radno intenzivne industrijske grane uvode koeficijenti umanjenja kako se ne bi dodatno pogoršala situacija u tim industrijskim granama. Ono što zakon nije napravio, nije predvidio način postupanja u slučaju negativnog rasta odnosno pada BDP-a. no unatoč u godinama udara svjetske gospodarske krize 2009., 2010.iznos i 2011.minimalna plaća se naravno nije mijenjao iako je u početku krize BDP pao i za više od 5%. Godina 2011.sa stopom rasta od nula posto i dva tromjesečja blagog rasta od 0,8 ili 0,2% ukazivala je na trendove oporavka gospodarstva i velike izglede da se time i problem minimalne plaće pomakne s mjesta. No nažalost svi smo svjedoci što se nakon toga dogodilo. Potpunom promašenom i pogubnom gospodarskom politikom, poreznim terorom, partijskim kadroviranjem, izostankom investicija, gušenjem poduzetničkih aktivnosti ponovno se produbljuje gospodarska recesija. Rezultat je pad BDP-a za 2012. godinu u odnosu na 2011. za 2% i naravno uz gubitak kreditnog rejtinga. Otkada je formirano Ministarstvo rada broj nezaposlenih građana Republike Hrvatske povećao se za 70000 i danas već toliko puta spominjana brojka je rekordnih 375000. Iako smo danas evo i u uvodnom izlaganju gospodina ministra, a i inače često volimo odnosno često slušamo koja su to sve dostignuća ovog ministarstva, nažalost brojka od 375000 nezaposlenih uz rekordnu stopu od 21% jasno pokazuje što su rezultati rada i ovog ministarstva, ali i cijele Vlade. Istina je doduše da ovo Ministarstvo pokušava samo ublažavati teške posljedice pogrešnog vođenja ekonomske politike i teške posljedice prouzročene nesposobnošću ove Vlade. Ali i ovo je Ministarstvo odgovorno za stvaranje totalne antipoduzetničke klime što sasvim sigurno nažalost dovodi do potpunog sloma hrvatskog gospodarstva i neslućenih posljedica na život hrvatskih građana. Evo i u ovoj godini nažalost ne prestaju nas dostizati crne brojke pa pored već zastrašujućeg broja nezaposlenih ponovno podatak o padu potrošnje za 1.mjesec od 5,4%, 11.-ti mjesec za redom jasno ukazuje koliki je razorni učinak svega onoga što je ova Vlada činila u proteklih godinu i nešto dana. Ne mogu sad sve ovdje nabrajati, ali želim spomenuti samo jednu mjeru ovog Ministarstva koja je posebno pogodila mlade ljude sa završenim fakultetom. Gospodin ministar često se hvali s mjerom koja je omogućila stjecanje radnog iskustva za 1600 kuna, odnosno Zakonom o poticanju zapošljavanja. Teško se može u povijesti pronaći neki zakon ili propis koji je toliko obezvrijedio znanje, trud mladih ljudi i često velika odricanja roditelja kako bi školovala svoju djecu. Jeste li upoznati gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici, da u Hrvatskoj više nitko ne zapošljava pripravnike. Znate li da danas banke, dakle financijska industrija uzimaju mlade ljude po ovom programu po principu uzmi ili ostavi. Znadete li da se i inženjerima elektrotehnike, strojarstva, građevine danas nude samo poslovi od 1600 kuna i to najčešće za vrijeme od godine dana, nakon tog vremena dolaze drugi. Nikada nitko prije vas nije toliko obezvrijedio diplomu, unio toliko besperspektivnosti i beznađa kao vi ovom mjerom. Zato smo nažalost i svjedoci novom egzodusu Hrvata, 15000 mladih školovanih ljudi prošle godine napustilo je Hrvatsku. Znate li gospodine ministre koja je danas minimalna plaća? 1600 kuna i to … nisko akumulativnim djelatnostima za 1600 kuna danas su prisiljeni raditi ekonomisti, inženjeri, pravnici i drugi visoko obrazovani mladi ljudi. Kad ste donosili ovaj zakon upozoravali smo vas što će se dogoditi, no kao i u svemu što čini ova Vlada tvrdoglavo gura svoje, bez obzira na posljedice. Nažalost, cijena je izuzetno velika i teško je popraviti ovoliku štetu. Stoga je i teško razumjeti što ste htjeli učiniti zapravo ovim zakonom. Ukinuli ste ekonomske kriterije i uvodite administrativnu odluku kojom ćete odrediti iznos minimalne plaće, račun ćete ispostaviti gospodarstvo, a ustvari u konačnici opet radnicima jer kada ukidate ekonomske kriterije uvodite diktat Vladi, direktno ugrožavate ne iznos minimalne plaće nego radna mjesta. Tako ste i administrativno odredili da će inženjeri, ekonomisti, pravnici raditi za 1600 kuna, a ne kao uvijek u privatnom sektoru da će biti pripravnici. I za ovu godinu donijeli ste odluku da će se plaće povećati za 100 kuna ili 170 bruto. Zašto 100 kuna, zašto ne 300 kuna. Vama je svejedno. Teško ćete nekog uvjeriti da je to rezultat kriterija koje ste naveli u zakonu. Prema informacijama socijalni partneri nisu se složili s ovim rješenjem suprotno onom što vi govorite. Na webu jednog sindikata piše da ste im ovaj prijedlog stavili na stol po principu ovo ili ništa, a poslodavci su koliko znam pisali i predsjedniku Hrvatskog sabora. U pismu sindikata između ostalog piše, evo malo ću citirati: Budući ste sindikatima jučer nedvojbeno odgovorili kako je to maksimum koji je u ovom trenutku Vladi Republike Hrvatske moguć, s obzirom i na gospodarsko i socijalno stanje u zemlji te su … stavovi i pozicije sindikata i poslodavaca i kako ako sindikatima to nije prihvatljivo Vladi Republike Hrvatske ne preostaje drugo nego ostati pri dosadašnjem zakonu i iznosu od 2814 kuna bruto, sindikati su dovedeni u situaciju uzmi ili ostavi, a taoci te situacije su radnici na minimalcu jer sindikalna bi odbijenica za njih značila ostanak na dosadašnjem iznosu, a prihvaćanje je ipak povećanje toga iznosa za 170 kuna. U toj situaciji jasno je kako sindikati iako nezadovoljni i s argumentima na svojoj strani, ali suočeni s alternativom koja znači baš nikakvo povećanje minimalne plaće jednostavno nisu u prigodi odbiti i tako snositi odgovornost o nepovećavanju minimalne plaće koju bi Vlada RH na njih zasigurno prebacila te ne bi povećala minimalnu plaću. To govori sindikat. To je socijalni dijalog na način kako ga vi godinu i pol dana provodite. Poslodavci upozoravaju između ostalog, evo kratak citat: Radi svega spomenutog i prijedloga zakona želimo vas obavijestiti da će ovakav zakon direktno ugroziti 50 tisuća radnih mjesta, ugroziti postojanje radno intenzivnih industrija drvo, tekstil i koža i to u dominantno ruralnim krajevima Hrvatske gdje su ti poslovni subjekti nosioci zapošljivosti i gospodarske aktivnosti te na kraju neizostavno dodatno smanjiti našu konkurentnost. I dok se s jedne strane svi borimo za investicije i nova radna mjesta, a s druge strane ovakvim zakonom direktno gasimo i ugrožavamo postojeće. Jel' to suglasnost socijalnih partnera oko ovog Zakona o kojem vi govorite. Ovo između ostalog naravno stoji u pismu predsjedniku Hrvatskog sabora. Dakle, netočna je konstatacija da su socijalni partneri suglasni sa ovim prijedlogom. To je naime i posve očekivano, jer ono što je napisano sada u zakonu a tiče se kriterija za određivanje visine minimalne plaće pitamo se je li uopće provediv. točke, kriterija na osnovu kojih i parametara ćete određivati ili ste odredili minimalnu plaću za 2013. godinu. I onda kažete da će se osnovica za izračun minimalne plaće utvrditi kao iznos umnoška mjesečnog praga siromaštva za jednočlano kućanstvo i koeficijenata broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj podijeljenog s koeficijentom zaposlenosti iz stavka prvog, podneska trećeg ovog članka, te korigiran za prosječnu promjenu indeksa potrošačkih cijena dobara od 2012. u odnosu na 2011. godinu. Baš me zanima da li ste po ovoj formuli, po ovim kriterijima baš došli do povećanja plaće za sto kuna. Mislim da bi nam možda bilo dobro prezentirati sve ovo pa da i vidimo da li je to tako. Ali uostalom nije ni bitno. Kako će se urediti minimalna plaća za 2014. i svaka daljnja? Uredbom Vlade, a temeljem čega? Administrativnom odlukom. Znade li hrvatska Vlada naime da se i novac za isplatu minimalne plaće mora zaraditi na tržištu prodajom i naplatom svojih roba i usluga. Ocjenjujemo da i ovaj zakon proizvod metode pokušaja i promašaja kao što je to inače činila ova Vlada do sada radi zakona bez procjene učinka ali s poznatom praksom slanja računa radnicima i poduzetnicima. Ako je Vlada željela premostiti vrijeme u kojem nema povećanja bruto društvenog proizvoda i time i povećanja minimalne plaće, mogla je privremeno osloboditi minimalnu plaću doprinosa poreza na poreza na dohodak i prireza i time poboljšati neto primanja radnika. Evo to bi bilo kvalitetno rješenje da ne zavlačite ruku u tuđi džep, nego da malo to učinite i u svojem. No, to je već utopija. Mnogo je lakše na silu gurati svoja rješenja bez obzira na neslaganje onih kojih se to tiče radnika i poduzetnika. No, evidentno je ministar Mrsić očito ne očekuje da će se ovaj negativni trend urušavanja gospodarstva preokrenuti za mandata ove Vlade, pa time i ne želi ostaviti ekonomske kriterije za obračun minimalne plaće. Ne vjeruje niti da bi ministar Linić mogao odustati od svake kune na prihodovnoj strani proračuna pa mora proizvoditi ovakve alibi zakone kako bi se pokazala neka kvazi socijalna osjetljivost. Standard ljudi se teško može popraviti bez gospodarskog oporavka, bez smanjenja pritiska države na dohodak, ali na žalost vidimo prema novim potezima Vlade da se to za ovog mandata neće dogoditi. Na kraju je naravno dilema prihvatiti ili ne, podržati ili ne ovaj zakon. Tko ne bi podržao zakon, hajde iz bilo kojih razloga premda držimo potpuno populističkim ovaj prijedlog. Ipak zbog svih razloga koje sam naveo neću ih ponavljati držimo da klub Hrvatske demokratske zajednice ne može podržati ni način a ni sam pristup rješavanju ove problematike. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo prijavljeno nekoliko replika. Prva se javila Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Popijač, evo zbog ove ove vaše rasprave, a i zbog nekih drugih rasprava koje su danas bile ispred klubova jako mi je žao što je ovo u popodnevnim satima i da zaista ne može narod, ne može hrvatski narod čuti onu pravu istinu i argumente. Zaista mislim da danas ne možemo dobiti packu i reći da se govori bez argumenata i politikantski. Ja sam samo eto poslužit ću se njihovim kolega Popijač parolama Kukuriku koalicije. Između ostalog bila je velika parola plan za novi dan, visoku nezaposlenost zamijenit ćemo visokim PDV-om, Zamijenili su oni njega i visokim PDV-om, ali nezaposlenost je probila sve rekorde, a BDP zaista je visoko ali u minusu. Sjećam se vaših komentara u to vrijeme i nadam se da se i vi sjećate što ste tada govorili. Oni, Kukuriku koalicija ne mora se sjećati jer njihov premijer je rekao ionako da nisu ništa obećali pa nisu za ništa niti odgovorni. Da su odgovorni ova rasprava bi bila u prijepodnevnim satima da je mogu čuti zaista svi oni koji su zainteresirani za svoja radna mjesta. Hvala. Imamo odgovor. Kolega Popijač, izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Pa na žalost evo uvažena kolegice samo mogu i potvrditi. Naime, i sam imam tu nepriliku ili nezgodu da sve teme koje su od vitalnog značaja uglavnom se događaju u popodnevnim ili večernjim satima, samo kada nema prijenosa. I inače ga već nema, ne znam na kojem programu se to vrti, nego nema niti predstavnika medija, pa vjerojatno sve ovo što i oporba želi ukazati na nelogičnosti, na pogubnost i na sve ono što ovakvi zakoni donose hrvatskom gospodarstvu naravno na kraju krajeva i svim hrvatskim građanima teško i dopire. No međutim, to je manje bitno. Puno je bitnije kakve su posljedice, a one su na žalost katastrofalne. Toga smo svjesni svakog dana svi mi osim na žalost hrvatske Vlade. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća je replika Josip Borić. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Kolega Popijač, dobro ste vi to opisali pogotovo ovaj dio što se tiče socijalnog dijaloga i kako ga je ministar iznio. On je rekao da ima suglasnost socijalnih partnera, međutim nije reko ovo što ste vi pročitali od strane drugih partnera a to su poslodavci na koje se najviše i odnosi ova mjera jer će oni morati ovo platiti. Očito da njihovu suglasnost nemaju. A kako to izgleda u Republici Sloveniji. Tamo je minimalna plaća 783 eura, tamo je također bio pokušaj usklađivanja ajmo reći te minimalne plaće s troškovima života, ali su i oni u recesiji i u negativnom rastu i odgodili su donošenje jednog ovakvog zakona jer su shvatili da će doći do one druge teže teže posljedice, a to je povećanje broja nezaposlenih. A što imamo mi danas? Evo lijepo ste vi opisali i u padu BDP-a i u ovoj brojci nezaposlenih. Činjenice govore same za sebe. Ova Vlada ukinula je kolektivne ugovore, uvela ovo volontiranje od 1600 kuna, smanjili su plaće, pooštrili ovrhe, povećali cijene energenata i PDV-a, a onda naravno na to su išle i one olakšavajuće okolnosti kazne za beskućnike od 15 tisuća kuna pa onda poslodavac mora dati radniku onu famoznu potvrdu da bi čovjek mogao tražiti svoje dugove. Pa onda sada čujemo imamo i ulaznicu u šumu ako želite brati šparoge, izvolite platiti ulaznicu to košta toliko i toliko. A onu famoznu bakicu zatvorilo se radi 600 kuna duga. To je slika današnje Hrvatske i ponekad i ja gledam u sve te izreke pa možda sam našao jednu prikladnu ili neprikladnu ali ću je izreći reče onaj famozni Grunf iz Alan Forda bolje živjeti i 100 godina kao bogataš nego 7 dana u bijedi. Mislim da s tim sloganom ova Vlada bi isto možda bila pobijedila, a narod bi sigurno bio sretniji jer bi barem evo vjerovao da je i to moguće. Hvala. Imamo odgovor. Kolega Popijač, izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Da, kolega što se tiče socijalnog dijaloga sjećam se kad se evo i ovaj zakon donosio 2008. godine tada sam pregovarao na strani poslodavaca u ime Hrvatske udruge poslodavaca tada ministrima i sa druge strane sindikatima koji danas vidim stoje tamo i čini mi se da su ti pregovori baš oko ovog zakona trajali preko godine dana. I na kraju je naravno i on u potpunosti usuglašen i na kraju i postoji, a to postoji dokumentacija u arhivima, postoji zaključak GSV-a. Dakle, vrlo gotovo nikad se nisu ovakvi zakoni donosili da GSV nije dalo pozitivan stav. Ne kažem da je taj zakon naravno i bio najbolji, vidimo da su postojali i dalje problemi oko usklađivanja zbog BDP-a, no međutim s jedne strane sjetimo se svakog dana gotovo ili svaki drugi ili treći na raznim hrvatskim televizijama ministar Linić sa vrlo ozbiljnim, vrlo dramatičnim i prijetećim naravno glasom govori da se u Hrvatskoj više ne može trošiti ono što se ne zaradi. Ja bih volio naravno, ovaj će naravno zakon biti i donesen. I ljudi će dobiti, oni koji će dobiti tih 100 kuna ili kako se to već bolje preračunalo od jedinice do jedinice lokalne samouprave samo je pitanje koliko će ih na kraju ostati da dobije bilo kakvu plaću? Jer vidimo da je upravo ono što ministar uporno ignorira da je upravo najveći broj ljudi koji su došli na Zavod za zapošljavanje iz realnog sektora i najviše iz tih ugroženih industrija. I ponavljam, zbog čega se država barem u nekom vremenu neće odreći jednog dijela prihoda iz tih plaća, dakle koje poslodavac mora plaćati, i na taj način podignuti razinu neto plaće? Nego ponavljam zavlači ruku u tuđi džep. Hvala. Sljedeća replika, Dinko Burić. Izvolite kolega. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Popijač sa velikom većinom vaše rasprave se u potpunosti slažem. Osobito, mislim da je bila vrlo argumentirana jer ono što mene zaista zabrinjava 4 zastupnika SDP-a sjede i slušaju ovu raspravu, ministar se smijulji, štogod mi pričali, govorili argumente, rekli su nemojte pričati političke govore, pričaju se brojke, pričaju se, daju se argumenti, nikog to ovdje ne zanima. U petak će se napuniti, doći će sa odmora i podići ruke. A imamo, što trebamo ponavljati, koliko puta da ponavljamo brojke? Već je rečeno koliko je nezaposlenih, 375 tisuća, imate registriranu stopu nezaposlenosti od 21,9%, da imate siromaštvo 21,1%, dakle samo 4 zemlje u EU su lošije od nas. Da nije problem u minimalnoj plaći i ovo zadnje što ste rekli jest ključ i mi na to stalno upozoravamo, problem je u tome što je sve veći broj onih koji neće imati pravo ni na minimalnu plaću nego će se naći na Zavodu za zapošljavanje, a i to je vaša ingerencija i vas gospodine ministre rada ali i cijele Vlade RH. Vi prije svega trebate provoditi politiku koja će zapošljavati ljude, a ne koja će osiguravati minimalnu plaću a s druge strane povećavati broj onih koji neće imati pravo ni na tu minimalnu plaću. I točno je i ovo što ste rekli da postoji dobra namjera ma moglo se ići i sa smanjenjem doprinosa pa na taj način povećati neto plaću i bolje bi bilo da je onda ona minimalna plaća i ostala na istoj razini na kojoj je bila ali bismo imali povećani broj zaposlenih koji bi i dobivali i tu minimalnu plaću od 2814 kuna nego što ćemo sada za određeni broj ljudi povećati to na 100, a vrlo velik broj je onih koji će biti obuhvaćeni sada ovom minimalnom plaćom će na kraju završiti na Zavodu za zapošljavanje zbog politike koju vodi ova Vlada. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor na repliku, kolega Popijač. Izvolite. Pa evo ponovit ću ono što sam rekao uvaženi kolega i vi naravno i mi sa ove strane kod ovakvih zakona dobronamjerno pokušavamo ukazati na pogubnost i razornost u nekom vremenu, a vidimo da taj račun dolazi vrlo brzo ovakvih odluka. tisuća novih ljudi koji su na Zavodu za zapošljavanje rezultat i posljedica su pada gospodarskih aktivnosti. Zbog čega? Rasta PDV-a, udara na gospodarstvo, porezne tiranije. Nitko u Hrvatskoj više ne želi ništa raditi, mislim na poduzetnike, unaprjeđivati, investirati i otvarati nove poduzetničke aktivnosti, nitko ne želi investirati više u Hrvatsku i ljudi gledaju kako će spasiti živu glavu. Pa što, naravno, je bilo drugo za očekivati nego ovakav neslavan završetak? Samo će to trajati. Nastavlja se priča, donosi se Zakon o PDV-u gdje će ubiti i ono malo obrtnika što je ostalo. Vidimo da se sad tu malo uzburkala voda, pa što rade, da li razgovaraju među sobom, da li netko procjenjuje učinak i o tome sam govorio ovakvih zakona na hrvatsko gospodarstvo. Pa tu završava i kreće sve. Dakle, bez uspješnog gospodarstva, bez uspješnog poduzetnika sve je ovo prazna priča. Ljudi ostaju bez posla sa ovakvom ili onakvom plaćom, to je najtragičnije. No, međutim, evo nažalost pričamo kao što kažete u vjetar, čak malo toga vjerojatno će i hrvatska javnost čuti, ali neka bit ćemo i dalje uporni pa doći će vrijeme kada ćemo imati priliku to i promijeniti. Hvala. Hvala. I zadnja replika, Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Popijač, kad je donošen zakon 2008. godine, ustvari pregovori oko tog zakona su počeli u daleko bolja gospodarska vremena i bilo je tu silnih napora da se sindikati i poslodavci prije svega dogovore oko toga kolika bi ta minimalna plaća trebala biti. I kad se to konačno napravilo i praktički izglasalo na GSV-u, mjesec ili dva iza toga praktički sindikati kožarstva, tekstila i drvne industrije su rekli čujte mi to ako se to bude isplaćivalo, mi ćemo naprosto zatvoriti sve te tvornice. I onda se dogodilo da praktički u dogovoru s njima ta plaća je manja bila nego što je bila za ostale, međutim paralelno s tim se je donio program gospodarskog oporavka koji je u 2011. godini donio pozitivne pomake bez obzira što mi govorili. Međutim, 2. kvartal 2011.,3. kvartal su bili pozitivni, 4. kvartal je bio negativan. I pogledajte šta se događa, kao što sad rade s onim zakonom koji je bio koliko toliko održiv, oni su istu stvar napravili sa programom gospodarskog oporavka. To je HDZ radio, to ništa ne valja, mi idemo sa svojim, mi idemo sa …/Govornik se ne razumije./… investicija, idemo s ovim, idemo s onim i rezultat toga je pad gospodarske aktivnosti od Da su se držali onog programa gospodarskog oporavka vjerojatno bi se pozitivni trendovi nastavili, pa kad bi konačno vidjeli da hrpa onih njihovih zakona koje su predlagali u vrijeme HDZ-ove Vlade su naprosto bili politička demagogija, jel da su bili tako dobri meni nije jasno zašto se niti jedan od tih zakon nije našao kao prijedlog Vlade na raspravama u Visokom domu proteklih 14 mjeseci ako su oni bili tako dobri. Dakle, jedna velika neozbiljnost koja nas je dovela do 70 tisuća više nezaposlenih, smanjila je broj zaposlenih, koja je naprosto mladim Hrvatima koji su završili fakultet ubila svaku nadu da mogu raditi u Hrvatskoj i oni su postali nažalost, oprostite mi na izrazu laka lovina multinacionalnih kompanija koje ih već na ih već na 3,4 godini fakulteta vrbuje i vodi da idu k njima raditi, jer za 1600 kuna, a to je minimalna plaća za školovane Hrvate, jer ministar Mrsić je i zadnji put ovdje rekao da neće bit smanjenja plaća, međutim plaće odoše dolje 5%. Imamo odgovor na repliku, kolega Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Da treba stalno ponavljati kolega da je 2011. godina bila početak naznaka oporavka hrvatskog gospodarstva i to je nebitno, to se ne može sakriti. Sve ono što se učinilo 2012. naravno te posljedice slijede, a već su 2012. prouzročile pad od 2% na 2011. ove brojke, naravno i pokazatelji koji ulaze u taj ukupni, ukupnu ocjenu BDP-a nažalost ukazuju da ćemo loše završiti i u ovoj godini. Pad potrošnje u 1. mjesecu na prošlu godinu od 5,4% samo ukazuje da će i to na 2012., dakle na 2011. je još i više, da se negativni trendovi i u odnosu na 2012. koja je bila dovoljno loša da će 2013. moguće biti još i lošija. To je posljedica svega onoga na što smo ukazivali prilikom donošenja ovih pogubnih i agresorskih, kao što se to i već već i počelo pojavljivati u javnosti, zakona, porezne tiranije, to će na kraju naravno i još više produbljivati krizu i u ovoj godini i u godinama koje slijede. I tu ne možemo niti očekivati onda bitnije pomake nažalost na tržištu rada. Pored 1600 kuna, pored stanja u gospodarstvu možemo nažalost i samo konstatirati da će egzodus mladih Hrvata se iz Hrvatske nastaviti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Za riječ se dalje javio ministar. Izvolite ministre. Nisam se mislio javljat, ali patite od retrogradne amnezije, retrogradne amnezije. Ako se sjetite, retrogradna amnezija je da zaboravite, mislim na zastupnika Popijača, ako se sjetite tko je donio

Dakle, mjera koja je bila unutra, dakle nije ništa novo, dakle nastavili smo sa jednom mjerom koja je dobra, nismo nikad rekli da je loša i žao mi je što proglašavate mjeru lošom. Nešto što je i Europa u ovom trenutku ide istim putem, dakle EU radi to isto što mi radimo i sada, dakle samo što je tamo umjesto 1600 kuna, 400 eura. Potpuno isti model, potpuno isto, dakle sve ono što mi radimo radi i Europa. Ja sam se vratio upravo sa sastanaka ministara rada gdje je to jedna od mjera kojim Europa pokušava spasiti što se spasiti da kada govorimo o nezaposlenosti mladih. Kad govorimo o pripravnicima, da ste pogledali statistiku onda bi vidjeli da u posljednje 3 godine nitko nije zapošljavao pripravnike. Jer za pripravnike postoji također mjera u aktivnoj politici zapošljavanja koja kaže 50% će dati poslodavac, 50% će dati država. Pa ste vidjeli da ni tu mjeru se nije koristilo, jednostavno kada je stiska, kada nema posla onda probate naći i druge izvore. 1600 kuna je mjera koja je zaživjela i mjera koja je svakim danom sve više se se širi i u realnom sektoru i u ovom trenutku je 50%. Tako da mi je žao da proglašavate mjeru koju ste vi provodili kao što ja provodim na isti način kao nešto što ne valja. žao mi je što je to tako, ali dobro. dakle kad govorimo o broju nezaposlenih onda se sjetite kada ste vi bili ministar rada je postojala jedna odluka odnosno dio zakona koji kaže kada pošaljete nezaposlenu osobu na obrazovanje pa makar to bilo i učenje engleskog jezika ili učenje nekih drugih jezika tada ga skidate s spiska nezaposlenih jer je on u nekom procesu obrazovanja. On je i dalje nezaposlen. I što smo mi rekli? Mi ćemo slati ljude na obrazovanje za ona zanimanja za koja znamo i mislimo da ih možemo zaposliti u Hrvatskoj i ne treba nam ta mjera da maskiramo broj nezaposlenih 2011. Ste to napravili, poslali ste preko 15 tisuća ljudi u obrazovanje koje nije koristilo ni njima niti državi jedino vjerojatno onima koji su provodili obrazovanje jer su dobili neke novce i to je bila maskirana brojka. Dakle brojka koja se sada vrti je javna brojka. Vidi se svaki dan. Nismo napravili ono što ste u vaše vrijeme radili, kada ste skrivali tu brojku i na kraju mjeseca je uvijek bila panika kolika će ta brojka biti. Kada govorimo o povećanju dakle ona će se povećati za 118 kuna neto ne bih htio pretvarati u kilograme kruha ali puno više nego što je rekao cijenjeni zastupnik Vinković. I ne mogu a da ne odgovorim na pitanje što treba Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ne da bi branio sebe nego bi uvaženom zastupniku kolegi Đuroviću rekao da 27 a sada od 1.8. 28 ministara rada imaju redovito sastanke u Europi. Prema tome Ministarstvo rada je jedno do važnih ministarstava. Pogledajte što radi Arbeiten Ministerien u Njemačkoj i žao mi je što se takve kvalifikacije govore o tome jer rad, radno pravo, zaštita na radu, nezaposleni i umirovljenici zaslužuju da imaju svoje ministarstvo. Prema tome to nije naša izmišljotina i niti jedan od tih ministara rada nije u isto vrijeme ministar gospodarstva jer to je nespojivo. Ne može ministarstvo, pitajte ministra Popijača kako se osjeća. S jedne strane je ministar gospodarstva koji mora gurati investicije i s druge strane je bio ministar rada gdje mora onda neke stvari dogovarati sa sindikatima koji su možda oprečne kad govorimo o tome da je ministar rada i ministar gospodarstva jedna te ista osoba. Evo nisam se mislio javiti ali dužan sam ispraviti to što nije bilo korektno rečeno. Hvala ministre. Imamo tri replike na vaše izlaganje, Đuro Popijač. Izvolite kolega. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Prvo oko brojke nezaposlenosti. To što ćemo se vi i ja prepucavati tko je u pravu manje zanima naravno svu onu vojsku koja je došla na zavod, govorite 15 tisuća ljudi da je poslano na školovanje i brisano. Kada ste došli u ministarstvo naslijedili ste recimo, naslijedili ste 305 tisuća, prebrojite i tih 15 tisuća na tih 305, koliko je to 320. Neka bude 320. Danas je 375, što je sa tih 375 tisuća drugih. Došli su iz ravnog sektora. To je problem. A drugo što se tiče pripravnika i 1600 kuna to sam vam govorio dobronamjerno. Ako ne razgovarate a vjerujem da to čak i činite. Razgovarate sa mladim ljudima, sreću me, znaju me, imam i djecu tih godina, završavaju, neki su na sredini fakulteta. Pitaju zar ćemo mi kao inženjeri ili nešto drugo morati raditi za 1600 kuna. Naši prijatelji koji su završili kažu ne možemo u banci, ne možemo u IT kompaniji, ne možemo u Telekom, ne možemo nigdje raditi kao pripravnik. Svi žele nas zapošljavati za 1600 kuna. Pa ja ne kažem da niste imali dobru namjeru. I prešutjeli ste a ta mjera koja je bila mjera aktivna ili politike zapošljavanja za moje vrijeme i prije mene na kraju krajeva vrijedila je za državnu administraciju a ne za privatne firme ministre. Pa ne možete bankama dozvoliti da zapošljavaju ekonomiste, pravnike ili bilo koga drugoga za 1600 kuna. To se događa. Vjerujte govorim vam dobronamjerno. Ja sam svjestan vaše dobronamjerne i ona je u startu bila. Ali posljedice nisu dobre. Posljedice su teške.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa poštovani ministre rekli ste i čudi vas kako u posljednje vrijeme nije bilo poslodavca koji je raspisao natječaj za pripravnika, što će plaćati pripravnika 50% kad može za nula kuna dobiti visoku stručnu spremu na isti način, znači iste kvalitete prema programu za osposobljavanje. Isto tako malo prije kažete da postoji taj program u Europi i da se on plaća 400 eura. 400 eura je više nego naša minimalna plaća pa bi bilo zgodno kad danas jako puno pričamo šta su to minimalni uvjeti i minimalna primanja kad bi ova djeca, naši mladi koji su završili i imaju visoku stručnu spremu radili za isti taj novac, znači za 2800 kuna. Hvala. (HNS)** I zadnja replika Dinko Burić. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine ministre opet se vraćamo na to, loši potezi stare Vlade, ne znam, retro amnezija itd. Loši potezi prethodnih Vlada ne opravdavaju loše poteze aktualne vlasti i to je osnovni ključ. Vi ste spomenuli ono što je rekao kolega Đurović, nitko ne kaže da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije važno ministarstvo, ali ono nije važno zbog ministarstva, nego zbog radnika i zbog umirovljenika. A imate situaciju, opet govorimo, stalno ponavljamo koliko ljudi nema pravo na rad zbog ovakve politike, govorimo o tome da je stopa rizika od siromaštva i kod umirovljenika a to je vaš resor, veća čak i od prosječne stope rizika od siromaštva u Hrvatskoj, tamo je 21,1 a za umirovljenike 22,2. Vi vodite resor koji treba vodit brigu i o umirovljenicima i o radnicima, a imamo politiku koja, i za umirovljenike koji trebaju biti bijednici, a ne umirovljenici i živjet dostojanstveno od svojih zasluženo zarađenih mirovina. 15 brojkom kojom baratate, da ali prešućujete činjenicu koja je i ovdje rečena da je 15 tisuća mladih iselilo iz Hrvatske u vrijeme vaše Vlade, u ovih 15 mjeseci ove Vlade. Vi radite, ova Vlada radi uistinu kao ured za emigraciju, a ne kao ured koji treba omogućavati ljudima da rade ovdje i da ostaju u Hrvatskoj. I da ne pričam o tome da je i onaj još Washingtonski konsenzus onog već propalog neoliberalizma rekao da poreznu reformu treba provodit, na način ako želimo potaći gospodarstvo da se smanjuju porezi, a ne da se porezi povećavaju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, ministar Mrsić. Izvolite ministre. kad repliciramo onda baratajmo podacima. 15 tisuća brojka, je brojka koja je možda točna, možda nije. Iz Hrvatske se iseljavalo uvijek i iseljavat će se uvijek. Prema tome, 15 tisuća brojka 15 tisuća brojka je brojka koja je negdje plasirana u javnosti. Ja se nadam da ćemo imati vrlo brzo brojke o tome koliko se mladih ljudi zaposlilo u zemljama EU, jer je 1.7. ulazimo u sustav EU gdje ćemo imati točno podatke. Dakle odlazak nekoga na rad u strane zemlje nije egzodus nego je odlazak trbuhom za kruhom tražeći mjesto gdje će se, i to će se dešavati. Dakle, ulaskom u EU mi postajemo dio Euresa, jednog velikog sustava zavoda za zapošljavanje gdje će se tražiti posao. I prema tome to je nešto što će nas čekati, dolazit će i nama ljudi kao što će odlaziti i van. Ali nisam se javio zbog toga, nego zbog umirovljenika. Zaboravljate da je ova Vlada odmah čim je stupila na dužnost ukinula ograničenje usklađivanja mirovina i da se mirovine usklađuju po švicarskoj formuli i da upravo kreću razgovori oko usklađenja i revizije te švicarske formule sa ciljem da ona bude primjerenija umirovljenicima i da prati ono što je godinama bilo zapostavljeno, a to je da se mirovine usklađuju sa troškovima života. S obzirom da se nije 2 godine usklađivalo umirovljenici su izgubili skoro 20% svoje kupovne moći. Zaboravljate taj dio da to ova Vlada radi. Ne možemo ispraviti sve krive i drine, ali ćemo ono što možemo napraviti napraviti i evo već sa mirovina u 4. mjesecu će doći povišenje 1,25% zajedno sa zaostatcima za 1. i 2. mjesec. Dakle, ono što smo rekli to i izvršavamo. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HSU-a Željko Šemper. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Institut minimalne plaće trebao je biti zaštitni instrument, on je radnika sa niskim plaćama koji jedva mogu podmirit svoje režije i kredite. Bilo je krajnje vrijeme da se barem malo poveća minimalna plaća jer se u protekle 3 godine nije mijenjala. Postotak realnog rasta BDP-a bio je jedan od glavnih elemenata povećanja minimalne plaće, tako je još 2008. godine prema rastu BDP-a od 2,4% izračunata minimalna plaća od lipnja 2000. do kraja svibnja 2010. u iznosu od 2814 kuna koliko iznosi i danas. Globalna gospodarska i financijska kriza djelovala je na pad BDP-a, a taj utjecaj se prenio i na smanjivanje isplaćenih bruto plaća u RH. Dakle, Dakle, o uvjetima pada BDP-a naravno da nije bilo ni povećanja minimalne plaće koja treba biti socijalno zaštitni instrument održavanja egzistencijonalnog minimuma radnika. glasuje i odbor Europskog parlamenta za socijalnu politiku sa ciljem uvođenja mehanizama za određivanje minimalne plaće u odnosu na prosječnu plaću. Povećanje minimalne plaće posebno je problematično u nekim industrijskim granama kao što su tekstilna, drvoprerađivačka, kožarsko obućarska koje bi teško izdržale određenu visinu minimalne plaće zbog čega je za te grane propisan umanjeni koeficijent usklađivanja visine minimalne plaće. Ovim se zakonom predlaže usklađivanje da se visina minimalne plaće za 2013. propiše na temelju kriterija koji su usuglašeni sa socijalnim partnerima. Ovim zakonom određeno je koji će se službeni podaci Državnog zavoda za statistiku koristiti za izračun minimalne plaće, a to su mjesečni prag rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo u 2011., broj članova prosječnog kućanstva u RH, omjer ukupnog broja stanovnika u odnosu na broj aktivnog stanovništva u RH i promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena dobara u 2012. u odnosu na 2011. godinu. Prema raspoloživim podacima uz primjenu pisanih kriterija i načina izračuna iznos minimalne plaće odstupanja na snagu zakona do kraja ove godine iznosio bi 2984,78 Bilo bi mi draže da se taj iznos zaokruži na 3000 tako da u EU ne idemo tako precizno na dvije decimale. Držimo da bi taj iznos bio primjereniji socijalnom i političkom trenutku u RH. Kako Kako je procjena da minimalnu plaću prima oko 100 tisuća radnika ili 7% ukupno zaposlenih, ovo povećanje je u socijalnom interesu radnika s tim najnižim primanjima. Ovo povećanje minimalne plaće znači i promjenu osnovice za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja da se barem malo smanje negativni učinci sive ekonomije odnosno manje plaćanje radnika ispod stola. Kako je ovo važno u vrijeme rada, još je to važnije u trenutku umirovljenja. Ovo je malo povećanje jer smo mišljenja da postoji prostor za povećanje minimalne plaće i u snižavanju raspona plaća. Bez obzira na mišljenje poslodavaca mi u Hrvatskoj imamo elitistički pristup plaćama, dakle velike raspone između minimalne plaće i najviše plaće u poduzeću, a naravno najviše strše menadžerske plaće, općinske dionice, visoke otpremnine iza koje često ne stoje poslovni rezultati tvrtke. Dakle, u našem društvu nije sazrela spoznaja da je plaće potrebno urediti tako da radnik i obitelj mogu dostojanstveno živjeti od svoga rada. Zbog minimalne plaće ali i onih malo većih koje iznose do 85% prosječne plaće sve veći broj radnika završava u sustavu najnižih mirovina. Danas u mirovinskom sustavu RH imamo 182 tisuće korisnika najniže mirovine ili 16% s prosječnom mirovinom od 1358 kuna, gdje mirovina prema uplaćenim doprinosima iznosi 967 kuna, a socijalni dodatak od 390 kuna. Svi ovi podaci dovoljno ukazuju na vezu minimalnih plaća i najnižih mirovina. Hrvatska stranka umirovljenika je na ovaj zakon, na članke 4. i 7. dala amandmane za koje se nadamo da će biti prihvaćeni. Klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj zakon. Hvala. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, Dinko Burić. Izvolite kolega Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega ja sam zaista očekivao da ćete vi kao zastupnika HSU-a, ajde barem riječ progovorit u zaštitu populacije koju prirodno bi ste i vi zajedno sa svima nama treba ovdje predstavljat u Hrvatskom saboru. Ali vi branite stav Vlade, samo ste iznijeli brojke, pročitali ste ovdje dobro, doduše iz ovog materijala u redu, branite stav Vlade i vama je normalno da imamo pred sobom zakon koji kaže da, evo volonteri ne spadaju čak niti u kategoriju onih koji imaju pravo na minimalnu plaću kako je rečeno. Što su onda oni, oni nisu radnici, što oni rade? A ova mjera je potekla iz ovog ministarstva. Govorili ste o broju umirovljenika koji su na prosječnoj mirovini od 1300 kuna, 100 tisuća radnika i to ste spomenuli je, dakle na minimalcu, na minimalnoj plaći ali niste rekli da je i 73 400 radnika prema pokazateljima da se nalazi na rubu siromaštva, dakle i ispod toga što će pokrivat ova minimalna plaća. Nitko opet ni riječ niste govorili o 60 tisuća novo nezaposlenih, evo ja ću reći 60 tisuća, brojke kako ih računamo idu od 50 do 100 tisuća. I govorili ste o tome kako je pad BDP-a posljedica svjetske krize, je ali su se mnoge zemlje već počele izvlačiti iz te svjetske krize a mi imamo Vladu koja vodi takvu politiku da nema teorije da nam BDP raste kad je po formuli BDP pojednostavljeno rečeno zbroj osobne potrošnje, državne potrošnje, investicija i razlike između izvoza i uvoza.

kolega Burić ovdje raspravljamo o minimalnoj plaći i ja nisam govorio o problemima mirovina jer evo prije mene je ministar spomenuo šta radimo i u kojem stanju su mirovine. Dobro znamo da je ova minimalna plaća 3 godine se nije povećavala. I sad kad se pokušava nešto učiniti onda su tu uvijek kritike bez obzira što to nije nekakav značajan iznos koji će pomoći tim, ali svaka kuna dobro dođe. I nedavno kada su mirovine išle gore usklađivanje 1,30 i sada 1,25 ima umirovljenika koji kažu a šta je to u odnosu na poskupljenje plina, struje i ostalih. naravno da to ne može nadoknaditi, ali svako povećanje one ljude koji cijene to da se nešto radi u njihovu korist, oni to pozdravljaju. Zašto uvijek samo kritički se osvrćemo na sve ono što ima i pozitivnih strana. I uvijek nađemo nekakve primjedbe što nešto nije dobro napravljeno, a ne gleda se ona suština da mi koliko toliko povećavamo tu minimalnu plaću. Isto tako će djelovati i na mirovine. Znamo kolika je veza između minimalnih plaća i najnižih mirovina ikakav je odnos i koliko sve više ljudi ulazi u sustav najnižih mirovina. Prema tome treba pozdraviti svaki napor i svako povećanje i mirovina i ovih minimalnih plaća, a ne samo kritički osvrtati i sve kritizirati. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a Ivo Jelušić. Izvolite kolega.

Nismo morali i nije ga Vlada morala predložiti jer mi smo uređenu minimalnu plaću imali i do sada. prema tome samo smo htjeli promijeniti, dakle ovim zakonom se želi promijeniti način uređenja minimalne plaće i to na više. na više. Prema tome da ovo danas ne raspravljamo da Vlada ovaj zakon nije predložila i dalje bi bila minimalna plaća samo bi bila manja. Sada je ona veća naravno, nije dovoljno, nije pitanje što bi bila dovoljno velika plaća da ljudi mogu pristojno živjeti, dakle ne govorimo o optimalnoj plaći nego govorimo o minimalnoj plaći, čak vidimo ovdje danas u raspravi da je bilo čuđenja oko toga zašto takva plaća i zašto minimalna plaća kao da je minimalna plaća izmišljotina evo ove Vlade i ovih današnjih dana. Minimalna plaća na ovim prostorima u RH egzistira već godinama desetljećima i uvijek se određivala kao zaštitna plaća da ispod toga ne može se platiti radnika ispod minimuma kojeg država propiše. I sada je ovo što danas radimo ponovno propisivanje te minimalne plaće koja je za nešto malo veća nego što je do sada bila. Nije puno ali onome koji je nažalost prisiljen raditi za tu minimalnu plaću i to nešto znači. Par puta je ovdje spomenuta brojka od tih famoznih 170 kuna u brutu što će biti veća minimalna plaća ili negdje 120-ak kuna u netu, nije puno, nije puno nama ovdje koji imamo plaće 15, 16, 17 tisuća kuna ali nekome tko ima malu plaću tko ima 2 tisuće njemu je to skoro pa 10% na plaću. Naravno da ne govorim sada ovdje u nekim namirnicama ali 120 kuna je svaki dan jedan kruh. Nije ni to malo onome kome je stalo do toga a takvih nažalost u Hrvatskoj nije malo. 100-njak tisuća ljudi prima minimalnu plaću. Prema tome, ako ova naša rasprava i prijedlog Vlade i ovo što danas raspravljamo pridonese tome da za 100 tisuća ljudi barem malo poboljšamo njihov život i njihov standard mislim da to vrijede ove današnje rasprave. Naravno da bismo željeli i to je cilj i EU u koju mi ulazimo za koji mjesec, da minimalna plaća bude ekvivalent 50% dakle pola prosječne plaće u datoj državi. I mi tome trebamo stremiti. Nažalost ni članice EU nisu uspjele to dosegnuti ali i mi tome trebamo stremiti i ja se nadam da ćemo jednog dana i to doživjeti. gospodarstvo prije svega bude bolje stajalo, hrvatsko ukupno gospodarstvo kada budemo imali više ili visoke stope rasta kojih nažalost nema. U Hrvatskoj već petu, šestu godinu nemamo gospodarskog rasta i to je činjenica. Nedavno smo imali ovdje raspravu oko spominjane Obamine rasprave i oko toga kako se Obama zalaže za siromašne, a ne za bogate međutim i ovaj zakon je na tom tragu da se pomogne onima koji su malo siromašniji koji rade za minimalnu plaću. Ali ne samo ovaj ja sam rekao pa ću ponoviti, vrijedi to možda i ponoviti jel neki ne žele čuti, donijeli smo i niz do sada niz zakona u ovoj Vladi u ovih godinu i nešto dana koji su upravo na tom tragu da pomognu onima koji manje zarađuju koji manje imaju koji su siromašniji, pa ću ponoviti zašto da neki čuju da ne bi ponovno morali drugi dan kada budemo raspravljali o tome razgovarati. Dakle promijenili smo napravili smo izmijene Zakona o dohotku gdje smo onima sa nižim plaćama smanjili porez, onima sa višima povećali. To je ista jedna od mjera. Uveli smo porez na dividendu i na isplatu dobiti kojeg do tada uopće nije ni bilo pa smo oporezovali one koji imaju pristojna pitanja od dobiti koji žive od kapitala, a ne samo da se oporezuje rad. I to je na tom tragu. Treba to ponavljati izgleda svaki dan da bi neki čuli, shvatili pa da ne otvaramo nepotrebne rasprave. Spominjan je ovdje i PDV je vele ali ste povećali PDV za 2%-tna poena sa 23 na 25% pa ste time … ajde da kažem štetu i građanima i gospodarstvu. nije, PDV za gospodarstvo za poduzetnike neutralna. Prema tome to valjda razumijemo i znamo to valjda ne trebamo objašnjavati. Za građane točno je povećan je PDV za 2% i sve su ako možemo tako reći robe koje su imale poreznu stopu od 23% poskupjele za taj dio povećanja PDV-a. ali što smo paralelno napravili što se zaboravlja ili ne želi reći, da smo onima koji imaju dakle onim malo prije spomenutim Zakon o izmjeni poreza na dohodak onima koji imaju manje od prosječne plaće ili manje plaće smo dakle izmjenom tog poreza za taj dio i povećali plaće i njihova platežna moć je i dalje ostala Ali nama koji imamo visoke plaće je to naravno povećanje jer nam je PDV povećan za 2%, sve cijene su povećane za 2% a naša plaća je 400 kuna manja. Pa uredu je da mi koji imamo više platimo, a oni koji nemaju njima se ništa nije povećalo. To su naprosto činjenice. Može ih netko interpretirati ovako ili onako ali o njima treba naprosto progovoriti pa neka ljudi prosuđuju što je tako što je a što nije istina. Naravno oko jedne se stvari svi ovdje slažemo, da će svima biti bolje i svima nama i svim građanima u Hrvatskoj kada krene gospodarstvo kada krene pozitivne stope rasta i tu se slažemo. Samo malo prije sam rekao Hrvatska je već od 2008.stalno ima negativne stope rasta. Posljedica je to i dobrim dijelom, ali ne samo zbog toga i stanja u Europi i u svijetu. Točno je da u Europi i u zemljama koje nas okružuju nema gospodarskog rasta u ovim godinama, međutim Europa je ušla u recesiju 2008./2009. pa je pomalo izašla. Nažalost, naša tadašnja Vlada HDZ-ova nije to iskoristila da smo tada dobili pozitivan zamah i da smo imali stope rasta. Imali smo nešto sitno u dva kvartala u 2011., ali to je nedovoljno u odnosu kako se to događalo u drugim zemljama u našem okruženju i Sada je ponovno Europa ušla u novi val recesije, svi vjerojatno čitamo ili ako ne čitamo možemo pronaći da Europska unija, da prosjek Europske unije ove godine se planira da će imati gospodarski pad, a ne rast. I ako cijela Europska unija bude imala pad ja ne znam da li, kod nas treba se dogodit gospodarsko čudo da bismo mi bili izvan toga. Zemlje koje nas okružuju, Hrvatsku, koje su u Europskoj uniji, s kojima imamo i ponajveću gospodarsku razmjenu, Italija, Slovenija pa i Mađarska će imati gospodarski pad veći nego što mi imamo ove godine. Tako ga planiraju, a kad ga planiraju sigurno će ga imati većeg nego što planiraju. Prema tome, situacija nažalost nije u dobrom okruženju god mi to htjeli, koliko bi to željeli, ne može Hrvatska biti bolje nego što je to u okruženju. Nismo nažalost izolirani otok pa da to možemo napraviti. Ali smo napravili niz drugih stvari, ja sam rekao, smanjili smo deficit i prošle godine 2013./2014. za 5 milijardi kuna, toliko se manje Hrvatska zadužuje i prošle i ove godine u odnosu na razdoblje iz HDZ-ovih Vlada, naravno jer smatramo to odgovornim ponašanjem, odgovornim vođenjem države i prema građanima i prema gospodarstvu jer dalje se zaduživati ne smijemo, ne trebamo. Uostalom, ove godine u kojoj živimo 10,2 milijarde kuna iz ovog proračuna, hrvatskog proračuna će otići na otplatu samo kamata, ništa za glavnice. Prema tome, dokle se zaduživati. Rekli smo odgovorno je da se više ne zadužujemo jer to ugrožava našu ne samo sadašnjost, ali i sadašnjost, a posebno budućnost. Da smo se zadužili i prošle i ove godine 5 milijardi više kao što se to zaduživala HDZ-ova Vlada mogli smo i uložili to npr. u infrastrukturne objekte, u javne radove itd., sigurno bi bilo i većeg gospodarskog rasta, samo bilo bi rasta ove godine, ali što bi to značilo za naredne godine ako bi se zadužili još 5 milijardi više jer to je sasvim nešto druga priča. Prema tome, naravno da treba sa razumijevanjem prihvaćati sve primjedbe i kritike ali koje su dobronamjerne i činjenično utemeljene. One koje ne stoje na tome, ali imaju neke druge ciljeve i one su ovdje dozvoljene. Ovdje je dozvoljeno govoriti politički i politikantski i ovako i onako, ali naravno dozvoljeno je isto tako da onima drugima koji tako ne govore ili ne misle da iznesu i svoje stanovište. Prema tome, ovaj je zakon jedan od zakona kojim pokušavamo pomoći onima koji se nalaze u najtežoj situaciji. Vidim da će ga većina ovdje u Saboru barem po raspravi podržati pa ako i to uspijemo nije puno, ali onima na koje se to odnosi sigurno da će biti dobro. Hvala lijepo.

u ime kluba, a iz naših pojedinačnih i replika i rasprava jasno da zaključit, mi nismo protiv ovog zakona za povećanje minimalne plaće, ali u okviru rasprave oko ovog prijedloga zakona ne može se zanemarit i sve ostale utjecaje i razloge zašto se danas nalazimo u takvoj situaciji u kakvoj se nalazimo. I mi pričamo o tome, nitko normalan nije protiv toga da se pa i za ovih 170 kuna poveća dakle ta minimalna plaća. Ali kad ste govorili o mjerama koje, evo i sami ste onda upali u tu zamku, a nama kažete da to nije tema, govorite o mjerama koje je Vlada poduzela za pomoć siromasima, siromašnim građanima, a niste spomenuli i namjerno prešućujete sve ono što jeste napravili na papiru, a je li mjera za pomaganje siromašnima bilo i podizanje PDV-a pa to je činjenica, je li mjera bila drastično poskupljenje struje, plina, grijanja, jel to bila mjera za pomoć siromašnima? Pa to je omča oko vrata siromašnima. Pa kad već govorite o mjerama koje je Vlada poduzela da im pomogne, onda recite i koje su to mjere da im odmogne. I spomenuli ste evo Europu, šutimo, evo vijest je izašla, Europski parlament je odbio predloženi proračun ovog višegodišnjeg financijskog okvira 2014.-2020. godine. Kako će se to odrazit, a mi smo na ulasku u Europsku uniju i na sredstva koja ćemo moći računat iz Europske unije. Sigurno neće pomoći našem gospodarstvu nego itekako imamo razloga bit zabrinuti. odgovor na repliku, kolega Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Pa kolega Burić, ja nisam to rekao, ne znam možda drugi jesu, ja nisam rekao da ovdje se ne treba govoriti o drugim političkim temama i o stanju u gospodarstvu. o tom treba i ja, vi ste mene …, ja to nisam rekao, ja mislim da to treba govoriti uvijek, kad god se to može jer to je glavni i jedan od najvažnijih problema koji u ovoj državi postoji i zato sam i ja o tome govorio. Ali ja bih volio ne samo u ovoj sabornici nego i od stručne javnosti kad bi čuo konkretan prijedlog što treba napraviti pa da nam bude bolje, a da Vlada to i ova saborska većina odbijaju. Dovedite nas u poziciju molim vas da se znojimo da to ne prihvatimo, ali nešto što je utemeljeno. Ponovno govorim oko PDV-a, ponovo trebam reći da, povećan je PDV ali onima koji imaju niža primanja se to nije negativno odrazilo jer smo im povećali i primanja na osnovu smanjenja poreza na dohodak. Nama, meni, vama je, ali dobro, vama i meni 400 kuna puno ne znači ali onome tko ima 3000 kuna njemu to znači. Prema tome, ali smanjili smo PDV u turizmu upravo da damo zamaha gospodarstvu sa 25% na 10%, to je oko 900 milijuna, procjene su možda i milijardu kuna koje smo ostavili gospodarstvu da krene u razvoj. Ostavili smo u zdravstvu smanjujući porezni doprinos sa 15 na 13% 2 milijarde kuna. To su sve novci koji su ostali gospodarstvu da konačno krene. To je ovo što Vlada čini. I ja se nadam da će krenuti. Ja se nadam da neće gospodarstvenici te novce koje smo ostavili staviti u svoj džep nego da će ih uložiti u razvoj. Hvala potpredsjedniče. Kolega Jelušić, vi kada ste govorili o iznosu minimalne plaće u netu koja bi trebala biti negdje oko 120 kuna ovisi kako u kojem mjestu da li ima prireza ili nema prireza. Jasno da u gradu Zagrebu ona će biti nešto manja. I nitko nije protiv povećanja. Uvažavajući situaciju da svaka kuna itekako je potrebna pogotovo onima koji imaju najmanja primanja. Ali da li je to dovoljno? O tome moramo razgovarati i kakve imamo mehanizme koji će dalje uređivati taj dio odnosa kada je u pitanju minimalna plaća i najniži prag cijene rada. Mi u sadašnjem ovom zakonu imamo ponuđeno rješenje, a to je pitanje uredbe. Vlada donosi uredbu na prijedlog ministra koji se konzultira sa socijalnim partnerima. Ministar može uvažiti razmišljanje socijalnih partnera, ne mora. Predložit će Vladi, Vlada će uredbom donesti. Znači, to je određeni dio koji nije dobar. Mi u samom zakonu moramo imati mehanizam na osnovu kojeg se usklađuje minimalna plaća, što je to dalje, koji su to parametri koji utječu da bi se mijenjala minimalna plaća. Jel' to je stvar koja itekako treba raspravit se ovdje u Saboru. Ne, mi smo utvrdili sad nekakvu početnu cijenu i dalje ovisi o Vladi kakvu će uredbu donositi. jasno, vi ste u jednom dijelu spomenuli i pitanje Obame. Da, naša bruto minimalna plaća po satu je 3 dolara, u Americi ona je 7 i pol dolara i zalažu se tamo da ona raste 20% više. To je razlika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Tušak, postavili ste pitanje da li je ovo dovoljno, da li je ova minimalna plaća dovoljna. Pa nije, pa nitko ne kaže. I ja sam rekao da nije dovoljna. Naravno da nije dovoljna. Ne bi bila dovoljna ni da je 50% od neto plaće. To bi bilo negdje 2700 kuna. Pa ni to nije dovoljno da čovjek pristojno živi, naravno da nije. Ali je povećanje neko je i drago mi je da ćete to podržati, jer bolje 120 kuna više nego manje. Da smo zadržali postojeću formulu koja je do sada bila trebalo je biti manje. Kažete treba ugraditi mehanizam koji će osigurati povećanje. Pa ako Bog da sreće pa budemo imali gospodarskog rasta i rasta bruto društvenog proizvoda, pa vratit ćemo se ponovno na tu formulu ako treba, daj Bog da bude rast od 5% stopa bruto društvenog proizvoda svake godine pa onda će i minimalna plaća rasti. Ali ovo je naprosto palijativna mjera dok ne bude rasta da zaštitimo one kojima je najteže. Evo ja ću kolega Jelušiću nekoliko, bilo bi bolje ispravak netočnog navoda. Rekli ste da su porezi na velike plaće povećane. Nije točno. Porez na najveću plaću je smanjen za 5%. rekli ste da se PDV ne održava na poslodavce što nije točno. PDV se održava i na građanstvo i na poslodavce. Mislim toliko bar znamo ekonomske zakonitosti zbog toga što se manje kupuje. Nema se kome prodavati, ne obrće se novac. Prema tome, nema nepovezanosti između toga. Rekli ste zatim bit će nam bolje kada krene gospodarstvo. Odnosite se prema gospodarstvu kao prema prirodnoj pojavi, kao prema suncu i snijegu, pa sad pada, sad ne pada. Jedanput će valjda biti sunce. Pa nešto treba poduzeti da krene, nadate se. Bilo bi puno uvjerljivije kad biste donijeli mjere i predstavili nam te mjere i kad biste rekli koliko puta je već bilo rečeno. Sjetite se samo prvog potpredsjednika hrvatske hrvatske Vlade koji je govorio sad će u trećem mjesecu, pa neće u trećem, pa će u šestom, pa će u devetom, pa danas. Pa izgleda ispao on iz igre, a gospodarstvo ostalo na onim niskim granama na kojima je i prije bilo. I vi ste govorili isto što sad slično oporba govori, međutim tada vam je HDZ govorio nismo usamljeni otok kad ste kad ste govorili što ne pokrećete gospodarstvo. HDZ je isto tvrdio na nas se reflektira svjetska kriza. Vi ste rekli nije točno, vaša nesposobnost je kriva tako. Šta ja sad mislim? Svi su bili prije nesposobni, vi ste sad najedanput sposobni jer je svjetska kriza kriva. Malo ste kontradiktorni. Sve se promijenilo od trenutka kad ste došli na vlast. E sad više ta pravila ne valjaju, sad pravila su neka druga. I Barack Obama se ne zalaže samo za siromašni, srednji sloj ste prečuli od Baracka Obame, srednji sloj pokreće. Bez srednjeg sloja niti jedna država nije izašla iz krize. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, kolega Jelušić. Pa ne znam zašto bi, ali dobro. Odgovorit ću na repliku ne zato da ponovim u stvari ono što sam malo prije rekao bez obzira što oni koji su …/Govornik se ne razumije./… zašto ponavljam. Zato što vi niste dobro čuli. i dalje stojim kod toga. Onaj koji ima veću plaću plaća dakle, više mu se uzima od plaće izmjenom poreza na dohodak nego što je to prije bilo. I ostajem pri tome. PDV ja sam rekao i ostajem pri tome da on je za poduzetnike neutralan, on njima nije trošak. Prema tome, poduzetnicima se nije povećao trošak za kunu što je povećan PDV. On je za njih neutralan. To da se smanjuje kupovna moć, to da. Ali to nema veze sa konkretnim poduzećem jer to ima veze sa ukupnim gospodarstvom. I na kraju što se tiče ovoga usamljenog otoka da smo to prigovarali HDZ-u, a sad to isto radimo. Netočno! Ja sam malo prije rekao, ali niste htjeli slušati. Naravno da Hrvatska nije izoliran otok i kada je krenula kriza u našem okruženju, u Europi, u svijetu da se ona prelila i kod nas. Ali i tad sam govorio i sad govorim da nije, da naš pad je bio veći nego što je bio u Europi i nije bio rezultat samo onoga što je preneseno iz Europe nego je rezultat subjektivnih slabosti ondašnje Vlade. U međuvremenu je, ja sam to malo prije rekao ali vi to ne želite slušati je došlo do oporavka gospodarstva u Europi, počele su stope pozitivnog rasta u Europi. Kod nas ne. Zašto? Zbog subjektivne slabosti naše tadašnje Vlade. Nažalost, sad je ponovno recesija u Europi i Europa, ja ću ponoviti po peti put danas planira u prosjeku pad rasta ove godine za 0,2% zemlji u okruženju većih od nas. ako to nažalost bude tako u Europi teško bez obzira koja Vlada došla i što radila može poboljšati situaciju. Na koncu konca u Italiji je došla vlada stručnjaka, veliki menadžer Monti koji je zaista sposoban čovjek, Berlusconi mu je ustupio vlast da izvuče Italiju iz krize, Italija ima pad od 2%. Zahvaljujem. Sljedeća replika, Đuro Popijač. Izvolite kolega. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, točno 118 kuna ili 170 bruto nije puno, ali mogli ste više. Zato i ponavljam da ste oslobodili davanja minimalnu plaću ona bi rasla, dakle neto iznos, ne bi bila 2300 kuna nego 3100 i više, zavisi od prireza itd. Mogli ste više, ali volite zahvaćati i gurati ruku u poduzetništvo. Opterećujete dodatno gospodarstvenike. Ukinite davanja na minimalnu plaću i minimalna plaća će biti neto, ono što radnik dobiva u džep i bit će preko 3 tisuće kuna. To učinite. Drugo, gospodin Vukšić je spominjao srednji sloj. Vi ste ga vašim porezom na dohodak dodatno gurnuli u ponor i to je jedan od razloga zašto potrošnja pada. Nigdje u Europi plaća od 8 ili 9 tisuća kuna, odnosno 1000 ili 1200 eura nije oporezovana sa 40%. Zato i bježe mladi i obrazovani ljudi i zato nemate investicije u Hrvatsku, investicije sa visokom dodanom vrijednošću. Neće ih ni biti uz takvu politiku oporezivanja tako osrednjih plaća, za Europu naravno i vrlo malih. I drugo, neupitno je da zahvaćate sve veći i veći ostatak dohotka ili ono što preostaje i poduzetnicima i stanovništvu. Procjene su preko 60% već svega onoga što nameće država kroz poreze, kroz cijene energenata kao monopol u ostatak dohotka hrvatskom građanu. I hrvatski ljudi su sve siromašniji i sve manje troše, posljedično dolazi još teža i veća kriza ne uzrokovana sada europskom i svjetskom kako vi to govorite nego svemu onom što ste vi učinili u protekloj godini. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, kolega Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Popijač kada slično kao što ste vi sad govorili govore druge kolege iz oporbe koji su bili i sada oporba čak ih mogu i razumjeti, ali kad to vi govorite uz to koji ste bili i ministar gospodarstva onda zaista ne mogu razumjeti, odnosno razumijem zašto vi to govorite ali dozvolite da naprosto na neke stvari odgovorim. Rekli ste da opterećujemo gospodarstvo.

Ove godine ostavljamo milijardu turističkoj privredi na ime smanjenja PDV-a. Rekli ste da smo stavili porez na dobit, ali gospodo draga time nismo opteretili gospodarstvo nego kapitaliste one koji su vlasnici. Razlikujte gospodarstvo od vlasnike kapitala. Njih jesmo opteretili, vi ste ih štitili. Mi ih nećemo štititi a vi ako ovaj narod bude ponovno, ja se nadam neće, vam dao vlast ponovno zaštitite te koji imaju para a mi ćemo ponovno kad dođemo štititi one koji nemaju. I zadnja stvar, kažete da oslobodimo poreza ovu minimalnu plaću pa će ona biti veća. Prvo, zašto to vi niste radili?

ali mi bismo to vrlo rado i mogli napraviti kada bismo se zadužili 5 milijardi više koliko ste se vi zaduživali. Mogli bi osloboditi sve ove dodatne poreze na plaću, sve koji imaju i minimalne plaće i plaće ispod 5 tisuća kuna pa bi se svima povećali pa bismo mogli pa bismo mogli ne skidati sada ni javnoj upravi plaće. Sve bismo mi to mogli da smo se zaduživali kao i vi, ali smo odgovorni nećemo to činiti. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Sljedeća replika Josip Borić. Izvolite kolega. Kolegice ja vas molim koristite institut Poslovnika, trebali ste se javiti za repliku. Molim vas. **Borić, Josip zastao i pomislio da li mi živimo u istoj državi, u istoj Republici, da li vi imate jednu drugu državu ili mi ovdje živimo neku drugu. Nevjerojatno! I onda navodite što ste vi to sve učinili za tog jadnog siromašnog čovjeka. Pa oni žele izaći van na ulice, oni se bune. Pa ne bi se bunili da im je bolje. Oni ne razumiju valjda da im je bolje. Pa ja ću vam navesti neke podatke, ostavili smo vam PDV na 23, vi ste ga digli na 25%, cijena benzina vam je bila 9,55 danas je 10,89. Na jednom tanku benzina izgubite sve ono što ste dobili na tim plaćama, na tom porezu na dohodak o kojem vi pričate da ste dali tih velikodušno 50 do 70 kuna. Pa pogledajte račune za struju, za grijanje itd. Pa to raste po 150 do 200 kuna po računu. Za vodu, to je strašno! Pa ja, evo na mome otoku ima 9 tisuća ljudi, kaže mi čovjek iz FINA-e prekjučer došlo 4 tisuće ovrha. Otkuda? Za dopunsko zdravstveno i vodno iz vodnog gospodarstva za slivne vode. 4 tisuće ljudi je blokirano taj dan na otoku. O čemu vi pričate? Jel to štićenje tog siromašnog čovjeka u RH? Gdje ste našli te podatke? Pa samo ih je 60 tisuća više na Zavodu za nezaposlene. Da ne govorimo o cijeni ne znam plina, da ne govorimo, vi pričate da nema deficita. Pa mi u ovoj godini imamo proračun koji je dvije milijarde veći nego što je ostavljen u troškovima 2011. godine. Pa o čemu mi pričamo? Do kada da ljudi trpe ovakvu priču kao iz bajke, pa nije ni čudo što nam se ponekad i smiju ovdje u Saboru jer ovo ne liči na ništa.

Uvaženi kolega rekli ste o čemu vi pričate. Pričam o tome u kakvom ste stanju ostavili ovu državu i hvala vam što ste iznijeli i to ide u prilog ovoj mojoj priči. To je sve posljedica onoga što ste vi ostavili. Ja o tome pričam a vidim da i vi više ne možete sakriti a molim vas da me ne prekidate, a vidim da ni vi više ne možete sakriti u kakvom ste stanju ostavili državi pa i vi počeli pričat. Drago mi je što ste se priključili ovoj priči. Naravno ja da, treba biti političkog obraza pa to sve govoriti ali dobro o obrazu drugi put. drugi put. O deficitu, činjenica je da se deficit zadnjih par godina vaše vladavine je bio 14, 15 milijardi. Sad je za pet milijardi manji. To je činjenica. To je činjenica. Naprosto to se neda promijeniti. To je tako. A da smo se i ponovit ću da smo uzeli ili još i prošle godine pet milijardi i ove godine pet milijardi mogli smo dijeliti šakom i kapom svima i građanima i ne poskupjeti struju i plin nego to pokrivati iz proračuna, kupovati socijalni mir što ste vi radili. Nažalost ni to nije pomoglo. Opet ste izbore izgubili. Hvala lijepa. Kolega Jelušiću da je sve istina ovo što vi govorite, da je ovo tako kad segmentalno izvučete pojedine dijelove onda ne bi bili ovako negativni makroekonomski pokazatelji. vama jer očigledno ne želite priznati istinu, deficit 2003. na proračun 80 milijardi je bio 15 milijardi. Deficit 2008. Prije početka krize je bio 208 milijardu. Prema tome to su činjenice. Ali isto tako je činjenica da ste vi poreznim promjenama, dizanjem cijene hrvatskim građanima uzeli 7 milijardi iz džepa, uzeli. I od toga ne možete pobjeći. da je to tako vam je potvrda da je zadnjih 11 mjeseci hrvatski građani manje kupuju. I nemojte prodavati nekakvu maglu kakvo ste stanje ostavili. Da mi smo ostavili u trećem kvartalu gospodarski rast, u drugom kvartalu gospodarski rast i u četvrtom kvartalu je bila nula. A što ste vi napravili, u minusu 2%. Ali kolega Jelušiću i možemo se ja i vi i bilo tko prepucavati koliko god hoćemo. Nažalost onih novih 70 tisuća nezaposlenih, kompletan građevinski sektor od toga nema nikakve koristi i to pokazuje suispraznost ovih naših rasprava, ali od činjenica pobjeć ne možete. Od makroekonomskih pokazatelja pobjeć ne možete, muljali ste, petljali ste i onda vam je rejting agencija u jednom trenutku rekla dosta je muljanja i petljanja, idete sa rejtingom dolje. I na kraju kolega Jelušiću, bez obzira kakva je kriza bila, bez obzira kako vi kažete ona HDZ-ova Vlada je bila takva ali se nikada nije dogodilo da su plaće i mirovine kasnile. Nikada. Uvijek je isplaćivano na dan. A što se vama danas događa i to je rezultat sposobnosti. Kolega Šuker drago mi je da ste spomenuli kako vi to često iz vaših klupa poreznu presiju kako smo opteretili Hrvatsku, kako smo opteretili građane i gospodarstvo porezima. I kako smo isisali novac od građana i od gospodarstva u državnu blagajnu. Činjenica je dakle da nijedan porez u gospodarstvu nije nametnut ali je činjenica također druga. Da smo poboljšali naplatu, sada svatko u Hrvatskoj mora plaćati porez i zbog toga smo napunili blagajnu. Ne povećanjem stopa, nego zato što svi moraju plaćati. Za vrijeme vaše vladavine nisu očito svi morati plaćati poreze. Netko je plaćao, netko nije morao plaćati. I sada oni koji najednom kažu mi moramo sada plaćati porez, to je pritisak na gospodarstvo. Pa molim vas lijepo i dosad je trebalo plaćati porez samo što ga neki nisu plaćali a neki oni koji su korektni plaćali. Firme koje su uredno plaćali njima nikakav se porez zapravo nije dogodio, plaćaju prije porez, plaćaju i sada. Oni koji nisu plaćali, koji su ostali dužni e ti sad moraju platiti. A vi mislite očito i dalje da to nije u redu. I zato ih niste dirali i zato ste povećali. Ako je to presija, ja sam za presiju takvu da plaćaju svi poreze, odnosno povećavaju stope. To smo napravili i ne bježimo od toga. Kolega, ja vas molim držimo se Poslovnika, kolega Šuker niste dobili riječ, oprostite. Ja bih još jedanput posljednji put zamolio kolegice i kolege kao predsjedavajući moram vas ovdje uputiti na Poslovnik Poslovnik Hrvatskog sabora koji je u primjeni, koji je ovdje kod mene na stolu. I imamo i zadnju repliku, Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran ja mislim da bi mi trebali biti svi prijatelji ovdje u Hrvatskom saboru, ne neprijatelji. Samo ću reći dvije stvari. Ne dao Bog više ni njih a ni boga ni vas na vlasti. Očigledno ste pokazali i jedni i drugi da ne znate kako uopće ide ova Hrvatska osim prvog srpnja u EU pa ćemo svi hvaliti idućih dvadeset godina. Ja bih nešto o utjecaju PDV-a o tzv. PDV-u i njegovom utjecaju na gospodarstvo, ne samo na građane. Pa vidite evo jedna Njemačka, jedna od prvim mjera Angele Merkel pa čak i onih socijaldemokratskih i SDP-ovskih premijera je bilo smanjenje PDV-a ne povećanje PDV-a. Jedna od najvažnijih mjere oporavka njemačkog gospodarstva je bilo smanjenje PDV-a. Po vama neutralnog PDV-a. To vam je jednostavno zakon spojenih posuda. Dakle ako je manji PDV tada će građani više kupovat, tada će tog proizvoda biti više na policama, u salonima, nažalost ne proizvodimo automobile ali građani više kupuju, proizvođač više proizvodi. Da bi se više proizvodilo potrebno je možda i više radnih mjesta i na taj način se pokreće cjelokupni proces proizvodnje. Jedna od drugih mjera, a to očigledno nećemo provesti iako je jedna od najvažnijih obećanja bila decentralizacija, fiskalna decentralizacija Hrvatske. To će pokrenuti Hrvatsku. ne ovo pametovanje u Saboru ili pametovanje u Vladi RH … /Upadica: Vrijeme kolega./ … nego rad u jedinicama lokalne samouprave u županijama, ne na Markovu trgu prijatelju Ivo. Kolega Vinković, prijatelju da, točno je da je PDV povećan to ne sporimo, međutim koje su njegove posljedice. Naravno da ako ljudi imaju manje para da im je manja kupovna moć i da se to odražava na gospodarstvo, to je poznata formula ništa novo. Međutim ponovit ću po ne znam koji put, PDV smo povećali za 2%-tna poena i time bi da nije došlo do promjene u strukturi plaća bila kupovna moć manja za 2%. Ali onima koji imaju ispodprosječne plaće smo izmjenom poreza na dohodak ponavljam 6.puta smo uvećali plaću za 2%, a njegova kupovna moć ostala je ista. Kupovna moć onoga koji ima veliku plaću vi i ja je smanjena za 400 kuna, ali nije smanjeno da kupujemo rube one od koje živi gospodarstvo, eventualno ćemo manje popiti u kafiću. Tu ćemo uštediti, a druge stvari i dalje možemo kupovati jer imamo dovoljno veliku plaću. Ali neće pri tome naštetiti se ni kafićima ni ugostiteljstvu jer smo njima skinuli PDV sa 25% na 10% pa će oni prosperirati. Prema tome, malo je to složenije nego što vi govorite. A oko alternative ja znam znam rekli ste s čim se slažemo da je prošla vlada loše radila i ne dao Bog i da nisu dobro rješenje, vi niste zadovoljni ni s nama, nudite se vi kao alternativa. E ako ste vi alternativa onda nam se loše piše. Zahvaljujem. Nastavljamo sa ja vas molim kolege ovdje izražavao svoje mišljenje i moramo uvažavati različitost mišljenja

podržavamo odmah da kažem, laburisti podržavamo povećanje minimalne plaće i sasvim sigurno da ćemo u petak dići ruke za ovaj zakon, nedvojbeno, pa makar je to povećanje za 170 kuna bruto, 120 kuna neto ili koliko već je. ali treba priznati da je to ispravljanje počinjene štete. Šteta se počela činiti davno prije i sasvim sigurno da ne treba tvrditi da sve što je loše je kriva ova Vlada za 14 mjeseci. Ali ova Vlada je dobila izbore i rekla mi znamo mi imamo formulu mi ćemo to i to napraviti. Ništa se od toga nije ostvarilo, ništa, sve pada što ne bi smjelo pasti. Dakle, ovim povećanjem minimalna plaća je manja i ovim povećanjem za 30 i više posto unatrag ako računamo od kako je ona zamrznuta. Sjetite se što je sve od 2009.godine poskupilo a minimalna plaća je bila ista. Koliko to radnici imaju više? Nemaju ništa više. Oni zapravo kako bih rekao naš kolega jednodnevni penzioner Kajin ruganje. Vlada sa sindikatima pregovara tvrdo, ali zato istovremeno sluša bespogovorno bankare, Vlada sluša moćne korporacije. Prvo ih sluša onda ih štiti. Čime ih štiti? Štiti ih čuvanjem njihovog interesa, čuvanjem njihovog profita. Sjetite se kako je Vlada reagirala kada su telekomunikacijske tvrtke tražile smanjenje onog poreza od 6%. Brzo su se dogovorili u 4 oka, napravile pressicu i sve je skinuto. A kako se Vlada ponaša prema onima koji su je izabrali? Uzima gdje stigne, uzima gdje može. Prvo je povećala PDV kojim su pogođeni svi građani i pogođeno kao što reče prije kolega zbog zakona spojenih posuda pogođeno je gospodarstvo.

Ukida Vlada zapravo ministar predlaže ukidanje minusa. Negdje sam pročitao na portalu u jednoj kolumni jedne glumice, kaže ako nam Vlada to ukine svi možemo skočiti u Savu. Pa možda i jest cilj ove Vlade da što više građana skoči u Savu, Dravu ne znam koje sve rijeke i tada je nestalo onih koji gunđaju, nestalo je svih onih kojima je voda do grla. Međutim, nadam se da nećemo morati skakati u Savu. Znači ovo povećanje plaća minimalnih plaća zasigurno jest doprinos onima koji imaju najmanje, ali s tim se ne treba busati u prsa jer sjetite se onog Plana 21 kojeg vaš koalicijski partner kaže da je mrtav, a ako je plan mrtav a vi radite po tom planu onda je mrtva i Vlada. Što će mrtva Vlada napraviti? Jer pazite koalicijski partner koji je još s vama u Vladi kaže da je mrtav plan i nitko čak ga zovete u Vladu. Ne znam teško je to razumiti. Recimo ja neću citirati, citirat ću jednog Slovena …, a taj citat bi ova Vlada mogla preuzeti kao svoj patent. On je rekao jedite brže, cijene rastu, a Vlada možda može reći jedite brže jer ćete sutra imati još manje, jer će sutra još nešto poskupiti, ali vi ste povećali radnicima onima s najmanjim primanjima, njih 100 tisuća plaće za 120 kuna. Ponavljam, ovo je minimalno saniranje štete. Sindikati su ovo čuli smo morali prihvatiti, ali morate znat i još jednu stvar, i HDZ je 1999. godine slijedio logiku zaustavite Reuters, vi to činite godinu i nešto dana ovdje u Saboru, sve teme koje su važne gurate popodne jer mislite ako je daleko od ušiju javnosti e tada smo mi na konju, tada ćemo mi nešto proturiti. Raspravljamo o minimalnoj plaći u gluho doba, no nitko ne može zaustaviti loš glas koji šalje ova Vlada. Ova Vlada je jača i od Reutersa u lošemu glasu. I zapravo bilo bi najbolje, prije sam čuo kolege koje se bune i da je i ta minimalna plaća prevelik teret za poslodavca. Pa ukinimo minimalnu plaću i ukinimo plaću, pa najbolje da svaki radnik kad dođe na posao da poslodavcu 100 kuna jer šta će mu, zašto bi radnici uopće dobivali nešto. To će onda biti prava stimulacija za procvat gospodarstva. Vidite mi smo ovdje sad došli, a bit ćemo u petak arbitri oko toga treba li to podržat ili ne treba podržat. Do 1998. godine se ova problematika regulirala kolektivnim ugovorom, sjeli su poslodavci, Vlada i radnici, odnosno sindikati, dogovorili se, međutim vi želite da to radite uredbama. Centralizirali ste sve što se moglo centralizirati. Netko je prije rekao da se ne mogu, ne znam da li je to ministar rekao, ispraviti sve drine, točno je. Međutim, vi ste uspjeli iskriviti sve do Save, Drave, Mure, Dunave, postigli ste nemoguće. Sjetite se da je Vrdoljak ministar gospodin Vrdoljak je rekao prije nekoliko dana, 10-tak, 15-tak, da samo budala može živjeti u Hrvatskoj. Sjetite se tog naslova, veliki je bio I sva sreća, velika većina građana Republike Hrvatske pokazuju istraživanja je vrlo pametna, čak 93% građana želi otići iz Hrvatske, samo 7% je zadovoljno životom u Hrvatskoj. To je stanje u Hrvatskoj, to je prestrašno. I tad se treba pitat 1990., 1991. godine kad su ljudi ginuli za ovu državu i da je danas vide rekli bi jesmo li se mi za ovo borili. 93%, samo 7% ljudi po istraživanju je zadovoljno sa životom u Republici Hrvatskoj, to je strašno. A mi ovdje raspravljamo kao nije puno ali dobro je, 120 kuna. Ali nismo ništa rekli, opet raspravljamo o jednoj sitnici, nismo rekli u onom segmentu da ćemo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljati o tome što će Vlada Republike Hrvatske napraviti da standard prestane padati kao što je prestao padati u mnogim drugim državama. Koliko god nismo usamljeni otok, u mnogočemu jesmo usamljeni otok. Uništili smo svu proizvodnju, uništili smo poljoprivredu, uništili smo sve što možemo. Mi nemamo nade i perspektive, a nemamo naročito nade i perspektive s ovakvom vladom u kojoj kaže ministar da samo budale mogu živjet u Hrvatskoj, samo oni koji …. Tko će ulagat u Hrvatsku, sam ministar kaže, tko će ulagat u Hrvatsku, pa neće nitko kad Vlada sama razgovara na taj način. I ponavljam, nitko ne kaže da 120 kuna nije nešto, sasvim sigurno da je nedovoljno, dići ćemo, bar ja jer nemamo diktat za što trebamo dizat ruke, za šta ne trebamo nakon nekoliko mjeseci nakon ovih prvomajskih prosvjeda koji se organizira, nakon toga što ćemo i nakon ljeta vidjeti, nakon dobre turističke sezone da se ništa nije pokrenulo jer se nijedan segment u ovom društvu nije popravio od toga, nijedna reforma nije napravljena, nijedna strategija, nismo čuli ovdje u Saboru, mislim da veliki optimist nitko ne može bit, osim onih 7% građana. Zahvaljujem. Imamo prijavljenih pet replika. Prvi se javio Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega, bilo je još izjava i o slučajnoj državi, slučajnim građanima itd., ali ne bih sad ulazio u citiranje velikoumnih ljudi koji vode ovu Vladu. No želim reći da u Hrvatskoj, u Hrvatskom saboru postoji alternativa. Jedna od alternativa, to odgovaram i mom prijatelju Ivi je i HDSSB koji se zalaže za decentralizaciju, između ostalog i fiskalnu decentralizaciju. Jer vidljivo je da u ove 23 godine Hrvatske države decentralizacija dovela između ostalog i da je jedan od generatora ovoga stanja koje imamo sada jer se problem isključivo rješavao u Zagrebu, u Vladi, ne u Saboru. Sabor je u onom vremenu bio glasačka mašinerija kao što je i sad, dan danas vrijedi ono pravilo bivšeg predsjednika Sabora koji je rekao da mnogi političari se često ne slažu s vlastitim mišljenjem pa dignu ruku. I sad tu se pretvori moj prijatelj Ivo koji diže ruku, a vjerojatno se ne slaže s tim. I čitava Kukuriku koalicija se pretvorila u glasače, odluka za koju sami nisu sasvim sigurni jer tko može podići ruku za povećanje PDV-a za dva postotna poena kao što to kaže moj prijatelj, a on u mandatu jedan je bio od njih kao i ja uostalom koji je vikao harač rajo, harač. Pa ovo je super harač! Ovo vam ni onaj Sulejman nije radio. imao 10%, a 25% pa sad to je taj neutralni PDV koji ne utječe ni na standard građana, a boga mi ni na gospodarstvo. Kaj god! **Batinić, Milorad Evo kolega Vinkoviću vrlo kratko. Sasvim sigurno da postoji alternativa jer zamislite da nema alternative koliko bi to bilo tužno i sve više građana Republike Hrvatske pokazuju istraživanja da postoji alternativa. I sasvim sigurno da ja ne vidim alternativu u vama nego vidim u Laburistima. A uostalom ankete i pokazuju, i to ankete pokazuju. Prema tome, naročito ovima s desne strane će vrlo brzo već 14.4. zastati knedla u grlu. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo sljedeću repliku Josip Borić. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega Vukšić, vi ste u svojoj raspravi napomenuli da ova država štiti bankare, odvjetnike i zaboravili ste reći samu sebe. Naravno i ovakvim prijedlogom zakona jer ovo je bio vrlo laki potez. Izvolite vi poslodavci dati tih 100 i nešto kuna i stvar riješena. Netko će već u tome naći svoj interes. Ali sam htio reći u ovom dijelu oko bankara i odvjetnika. Nisam uzalud govorio o ovim ovrhama koje ovih dana dolaze hrvatskim građanima, a to je postala pošast. I mi danas imamo preko 250000 blokiranih blokiranih hrvatskih građana iznos 17 milijardi. Možete misliti koliko će to trajati dok se tih 17 milijardi naplati na tim posebnim računima, sigurno i nekoliko godina, a broj će se povećavati svakodnevno. A kako to izgleda? Pokazao mi je prijatelj. Na dug za slivnu vodu, to su one oborinske vode koje naplaćuje javno poduzeće Hrvatske vode na 3000 kuna koje on nije plaćao iz 2006. godine imate kamate 18, pa 15, pa 14 zateznih kamata. Zatezni kamati na 3000 kuna 1500 kuna zateznih kamata. Na to još troškovi odvjetničkog društva 650 kuna, troškovi odblokiranja računa 75 kuna i skupi se u čas 5000 i nešto kuna. Pitam ja ovu Vladu s kojim je to ona mjerama oslobodila građanima trošak od 2000 kuna koji se naplati samo na jednoj ovrsi, da ne govorim o tele operaterima gdje na dug od 5 kuna platite preko 1100 kuna da vas odblokiraju. Preko 1100 kuna. Jel' možemo li mi stati na kraj takvim potezima? Ne možemo. Pa to je sada najveće pitanje. Ti ljudi više ne funkcioniraju. Ovih 250000 ljudi uopće ne funkcionira. Oni od ove minimalne plaće pitanje što uopće dobiju, a da ne govorim o umirovljenicima, o nezaposlenima i svima onima koji uopće i nemaju primanja. To je naš problem. Gdje su tarife odvjetničkih društava? …/Upadica Batinić: Vrijeme kolega./… Jedan odvjetnik na samo ovako jednom sporu zaradi i nekoliko milijuna kuna ako je broj preko nekoliko tisuća ovdje.

Ne, vlast štiti sebe. Jer da ova vlast štiti državu tada bi štitila građane američka državna tajnica došla u Zagreb i kad je prvom predsjedniku pokojnom Tuđmanu održala bukvicu i rekla država ne postoji sama zbog sebe nego zbog građana. Država su građani. Prema tome, kad bi štitila državu, tada bi štitila građane. Ne, ova vlast štiti sebe kako bi ostala čim duže na vlasti i zato skuplja te harače o kojima se ovdje govori i kako bi onaj najranjiviji dio građana im dala na kapaljku kako bi preživjeli do idućih izbora i kako bi na idućim izborima i sada već u ovoj predizbornoj kampanji pokušali prodati još neke floskule na koje će trebati građani nasjesti. Međutim, brzo se trijezne. Pa evo vi ste zastupniče Vukšić istakli cijeli niz zanimljivih primjedbi, no mislim da ste se isto poveli evo po mom mišljenju za općim trendom ovih naših rasprava koje zapravo pokušavaju iz ovog jada i čemera u kojem se danas nalazi država, iz ovog jednog posve pogrešnog smjera u kojem zapravo sve stvari idu izvuč neku nit vodilju koja nekud vodi. Ali ovaj smjer zapravo ne vodi nikuda. Kad sam govorio sustavnu mjeru, pa evo primjerice da se vratim na pitanje Ministarstva rada. Dakle, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kakvo ima Republika Hrvatska ima rijetko koja država u EU. Većina država u EU ima Ministarstva rada i socijalnih pitanja, a ne mirovinskog sustava. Većina država. Kad se u EU 27 nađe tih 27 ministara rada ne znam tko predstavlja Nizozemsku, jer ne vidim da Nizozemska ima Ministarstvo rada. Ne znam točno tko predstavlja Dansku, jer nisam našao na web stranicama ni Danske da Danska ima Ministarstvo rada. Ne znam tko predstavlja Finsku, jer izgleda ni Finska nema Ministarstvo rada. Tko predstavlja Švedsku, jer ni Švedska nema Ministarstvo rada. Tko predstavlja Republiku Irsku? Dakle, ima određen broj država i to ne država koje su posebno nerazvijene već u prvom redu skandinavskih država koje nemaju Ministarstva rada već imaju drukčije ustrojene Vlade, a ne bi se baš moglo reći da je radno zakonodavstvo i socijalna prava da su u tim državama na nekim niskim razinama. Prema tome, i dalje stojim kod teze da zapravo mi imamo jedan sustavni problem i zapravo da se često zaplićemo u nešto što se kotrlja u jednom pogrešnom pravcu, pa tako i ova cijela zapravo priča i ovo oko ovog ministarstva mislim da ne vodi nikud dobrom. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Teško je replicirati, s dosta toga se isto tako slažem. Slažem se s onim da Vlada zapravo Vlada ide u nekom smjeru, juri ali u krivom. To svi vidimo da Vlada juri. Prije sam ja govorio u svojoj raspravi da sustavni su problemi, zato što nismo pronašli niti jedno sustavno rješenje, sistemsko rješenje. Sasvim sigurno da zemlje koje ste spominjali, to su skandinavske zemlje, da su riješile pitanje i zapošljavanja na daleko adekvatniji način nego što se riješilo u ostatku Europe, a da ne govorim ovdje u Hrvatskoj, da su riješili sva socijalna pitanja i oni nisu socijalna država zbog toga što tamo bogati na kapaljku daju siromašnima mrvice nego što je preraspodjela bogatstva se radi na sasvim drukčiji način. Međutim, mi idemo k onom divljem kapitalizmu, neoliberalnom kapitalizmu u kojem će šačica bogatih davati siromašnima, otvarati pučke kuhinje i biti dobra jako velikodušna prema onima koji nemaju ništa. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. I imamo još dvije replike. Dinko Burić, izvolite kolega. Zahvaljujem. Poštovani kolega Vukšić kad ste spomenuli ministra Vrdoljaka onda nisam mogao odoliti se ne prisjetiti nije to jedini biser. Nažalost, gospodin ministar dolazi iz Slavonije i Baranje pa evo kad su nam ono namjestili onu igru sa dvije statističke regije čime smo za Valentinovo dobili onda onaj poklon da su nam po karti regionalnih potpora novoj pale prava na potporu za svaku investiciju u Slavoniji i Baranji sa 50 na 40%, jer smo po staroj imali 50. A kad smo upozoravali da će prvi korak već biti poguban za Slavoniju i Baranju onda su se smijali. Taj isti ministar Vrdoljak, ministar gospodarstva je bio rekao da što se bune u Slavoniji i Baranji, oni koji se bune protiv i te karte regionalnih potpora pa bit će, strane investitore će privući jedna važna komparativna prednost Slavonije i Baranje, a to je da je tamo najjeftinija radna snaga. Evo, rekao bih da ne treba posebno komentirati uopće da je rekao ne znam gdje, a kamoli kad dolazi ministar koji je iz Slavonije i Baranje. Ali gospodine Vukšić ovdje je bilo više puta rečeno i koje su to konkretne mjere, to je i kolega Jelušić rekao pa daj predložite nešto! Pa evo predlažemo, mi uporno predlažemo a vi ne slušate. Pa konkretne mjere za poboljšanje izlaza iz ove situacije gdje povećavamo broj nezaposlenih je da smanjite porezna opterećenja, a ne da povećate porezna opterećenja. Da smanjite doprinose iz plaća jer to će potaći poslodavce da zapošljavaju, a ne da otpuštaju ljude. Jedna od mjera vam je da i ne provodite ovakav Zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata koji će građane zaista natjerati da ostanu i bez imovine i bez djedovine i bez svega onoga što su imali jer ste im stavili tako opterećenje da 90% ih neće moći izdržati. To su vam mjere, a vi imate i rekao vam je kolega Vinković decentralizacija dakle. Imamo situaciju gdje oni imaju prijedloge, govori im se a ne slušaju. Jedine države koje su počele izlaziti iz krize su one koje su smanjile porezna opterećenja a ne podigla ih. Kolega Buriću da, izgleda da ne znam ako im je interes Hrvatske na pameti da Slavonija nije u Hrvatskoj, ne znam ako nisu štitili interese. Trebalo bi štititi interese Slavonije kao i interese Zagreba, kao interese Međimurja, Dalmacije i sasvim sigurno da nije pametan potez nekome onemogućiti da dobije više novca jer time dobiva Hrvatska ne samo Slavonija nego je i Hrvatska bogatija za toliko novaca koliko biste vi više povukli iz europskih fondova. I ovo što ste rekli busati se jeftinom radnom snagom pa to je sasvim sigurno pogrešno. Recite koja zemlja u Europi se izvukla iz krize jeftinom radnom snagom. Ona jedino jeftinu radnu snagu može uvoziti, seliti poslove u neke druge jeftinije države države u kojima je jeftinija radna snaga. Međutim, izvukli su se dobrim programima, izvukli su se strategijama i izvukli su se reformama, a ne ovime što Hrvatska vlada danas radi. Zahvaljujem. I posljednja replika, Marijan Škvarić. Izvolite kolega. ono što poslodavci trebaju dati minimalac, neka daju po 100 kuna. Pa sad što bi trebalo reći što ste sad napravili od tih poslodavaca i gospodarstvenika u Hrvatskoj? Dajem vam savjet dajte ih sazovite što prije molim vas, imate udruge njihove, recite im to u oči pa da čujemo kakvo će to biti mišljenje vas prema tim poslodavcima. S druge strane bih htio isto primijetiti da vidim jako volite istraživanja. I ono što ova vaša opservacija da 93% pametnih ljudi u Hrvatskoj bi htjelo otići iz Hrvatske. Valjda onih 7% koji bi htjeli ostati i što uvijek ostaju u Hrvatskoj boriti se za ono što imamo oni su valjda a propos toga glupi. Pa mene bi zanimalo kao saborskog zastupnika vas na tom istraživanju kad su vas kontaktirali, a kamo ste se vi opredijelili u tom dijelu? Gdje ste vi? I treće, zaista ima alternative, htio bih zaista čuti jednu alternativu Lesara za premijera,

to je stvarno komično. Govorili ste i nešto Hrvatsku ste spominjali jel' tako? Ovako vi ste, HNS je zaštitnik krupnoga kapitala. Vaš predsjednik dosadašnji je krupni kapitalist. Prema tome vi i i ja se ne razumijemo nikako i nikad se nećemo razumjeti. Ja ne znam što s vama SDP radi, kakva je to koalicija socijaldemokracije i krupnoga kapitala? Ali to je vaš problem. O tome, budalama je govorio vaš, također vaš vrli ministar Vrdoljak. Nisam ja govorio. Ja sam samo spojio tri, četiri činjenice u vrlo zanimljiv zaključak koji vam je pao u uho jel' čuli ste ga i zato sam to govorio. Vaš ministar koji je to, u bilo kojoj vladi europskoj da to izjavi za jednu državu koju on treba voditi istoga trenutka bi bio smijenjen. Međutim, u Hrvatskoj se smjenjuju ministri zbog nekih drugih stvari.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 Dakle predlagatelj je rekao u svom prijedlogu da je minimalna plaća zaštitni socijalni instrument. I ako pođemo od toga i tu stvaraju glavni prijepor između onoga što je Vlada predložila u zakonu i kakva su razmišljanja nas u Klubu HDZ-a, i kakva su razmišljanja ostalih kolega. Dakle ja osobno smatram da o minimalnoj plaći kao nekakvom instrumentu socijalne zaštite se ne može nikako govoriti ako ona nije rezultat određenih ekonomskih pokazatelja. Iz jednostavnog razloga što govorit o minimalnoj plaći u ovakvim teškim uvjetima je praktički skoro pa nemoguće. Zašto smatram i mislim da minimalna plaća mora biti rezultata određenih makroekonomskih pokazatelja i određenih ekonomskih kretanja. Pa malo je poduzetnika bar u Hrvatskoj, govorimo o zakonu koji se primjenjuje u RH, koji će imati nekakvu ogromnu zaradu a neće platiti svog radnika, dat će mu nekakvu plaću svake razine. Ja mislim da takvi, može se govoriti o promilu. Nažalost Hrvatska zbog strukture svog gospodarstva, to sam i rekao kad je donesen zakon 2008. godine određene gospodarske grane naprosto ne mogu platiti čak ni tu minimalnu plaću. Ne mogu je platiti jer situacija na tržištu je takva a tko će opstat, naprosto tekstilci, drvna industrija, kožari naprosto ne mogu platiti ni tu plaću. I gospodine ministre vidite da je onda ekonomska kategorija nešto što treba biti osnovni parametar i osnovno mjerilo za utvrđivanje minimalne plaće. I logična stvar je da će tu poslodavci ići sa jednom teorijom a sindikati će se boriti sa drugom teorijom i to je logična stvar. Ali jedino što je dobro i efikasno što Vlada kao nekakav moderator, sindikati i poslodavci se dogovore oko nečega. To je jedino što je dobro. i kad to zajednički donesu onda se može reći da su zadovoljeni ekonomski kriteriji. Zašto? Pa zato što poslodavci neće pristat na nešto što ne mogu platiti, što ih vodi u propast. A sindikati isto tako neće prihvatit nešto što smatraju da je ispod svake razine. I zato mi nije jasno da bježite od ekonomskih kriterija i uvodite administrativne kriterije i eliminirate praktički one koji trebaju odlučivati o tome, nego će Vlada donositi odluku o tome i to je ono što nije dobro. Ali kad govorimo o minimalnoj plaći onda je vrlo interesantno vaša definicija zaštitni socijalni instrument. I taj socijalni aspekt minimalne plaće je vrlo bitan. Zašto? Pa zato što danas ovdje raspravilo puno stvari koje nemaju veze s ovim djelom. Međutim puno stvari je rezultat ovog socijalnog djela i svatko od kolega tko je raspravljao je na svoj poseban način htio upozoriti na taj socijalni aspekt. Zašto smatram da su te dvije stvari vezane i da ako njih ne ukomponiramo ne možemo govoriti da smo postigli ono što želimo. Jer ja neću reći da ova Vlada ili bilo koja druga Vlada ne želi zaštititi jer naprosto to ne bi bilo pošteno i korektno. E sad isto tako ne možete si vi uzet za pravo da meni kažete da držim politički govor ako ponudim nekakvu alternativu i smatram da bi to trebalo biti na neki drugačiji način riješeno. I gospodine ministre kad govorimo o socijalnom aspektu ja smatram da onda u onom trenutku kad je Vlada donosila odluku o povećanju cijene struje i povećanju cijene grijanja i o povećanju cijene plina je morao biti taj socijalni aspekt. Zašto? Pa zato ako uzmete jedan prosječan stan u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, dobro Splitu ne možemo jer nemaju tolike troškove grijanja. Ali recimo u kontinentalnom djelu Hrvatske od 60 kvadrata njemu je struja cijena grijanja ili cijena plina ovisi što ima u prosjeku pala sa 500, 600 kuna mjesečno s onim vašim povećanjem u sedmom mjesecu. A povećanje ove minimalne plaće je 170 kuna. E sad da smo ovoj cijelom priči kad govorimo o minimalnoj plaći imali taj socijalni aspekt na pameti onda su se negdje morali osigurati novci da tu skupinu građana koja zarađuje ispod životnog minimuma se osiguraju sredstva i da se na njih to povećanje ne odnosi. I onda bih ja prihvatio ovu vašu definiciju da je minimalna plaća zaštitni socijalni instrument, ali s obzirom da vi to niste napravili, onda vaša osnovna definicija naprosto ne stoji. Naprosto ne stoji. I mi u Hrvatskoj dok ne shvatimo da se socijalna politika vodi kroz proračun i da govorit o tržištu i tržišnim cijenama u zemlji u kojoj negdje oko 500 tisuća ljudi dobiva plaću ispod 3 i pol tisuće kuna, u kojoj preko 70 umirovljenika ima mirovinu ispod 2 tisuće kuna se ne može govoriti o tržišnoj cijeni energenata. To je taj socijalni aspekt ali sa ekonomskom kategorijom. Pa ne možete vi jednom umirovljeniku koji ima mirovinu dvije tisuće kuna koji je zaradio jednim djelom u bivšoj Jugi, jednim djelom u Hrvatskoj u ratnim godinama i jednim djelom u Hrvatskoj u post ratnim godinama reć da je on sa plaćom od 2 tisuće kuna može platiti kubik plina 3 kuna i 75. Ne može. Isto tako ne možete reći nekome tko isticanjem okolnosti njegova tvrtka se našla u situaciji da mu ne može isplatiti više od minimalne plaće, da on može platiti školovanje djeci, da može platiti cijenu električne energije, cijenu grijanja ovako kako mu je nametnula ova Vlada. Dakle to je ono o čemu smo mi možda danas trebali raspravljat u ovom Saboru i to je možda i naš zadatak bez namjere da vodimo političke govore. Jer mi se stvarno mislimo ako mislimo da će ljudi u Hrvatskoj nasjesti na ovakvu ili onakvu demagogiju. Onda mi stvarno te ljude koji su nas izabrali u ovaj Sabor podcjenjujemo. Ali gospodine ministre jednu stvar koju niste htjeli priznati kao stranka prije pet godina nažalost plaćate danas. Ne plaćate vi nego plaća hrvatsko društvo i proračun u silnim problemima. Dakle kada je prije pet godina rečeno da je toliko i toliko posto državnog proračuna zadano s određenim pravima vi ste se smijali i to niste htjeli priznati ni do prije 4 mjeseca, da bi danas došli u situaciju da morate smanjivati plaću od 3%. Dakle to je kada bježite od istine kada bježite od golih ekonomskih pokazatelja, vi ste još prošle godinu hrvatsku naciju uvjeravali da ćete imati, ne vi možda nego vaše kolege, da ćete imati gospodarski rast od 8%. Kada se već u 6.mjesecu temeljem parametara koji su postojali jasno vidjeli da gospodarskog rasta u RH neće biti. I vi isto tako morate znati da su mnogi održali svoje tvrtke i proizvodnju na to što se dogovorili sa radnicima da idu na minimum jer da će jedan dio njih morati otići na ulicu. I to su isto činjenice od kojih ne možemo pobjeći i to je razlog zašto se minimalna plaća ne može temeljiti na administrativnim kategorijama, jer ovih pet kategorija koje ste vi nabrojali unutra gospodine ministre, to su sve administrativne kategorije, to nisu ekonomske kategorije. A plaću tu minimalnu treba isplatiti neko ko treba zaraditi tu kunu. Nema nikakve veze s ovim kategorijama koje vi ovdje spominjete govorite o tome da se ništa nije događalo sa minimalnom plaćom, pa pogledajte šta se dogodili sa prihodima u državnom proračunu. Oni su pali na razinu 2005. Vi znat koliko prihoda u državnom proračunu smanjuje pad BDP-a za 1% i zašto su problemi u državnom proračunu. Isto tako situacija je i kod onih koji zarađuju i koji isplaćuju radnike. I da s tim završim jer mi vrijeme izlazi, nažalost i sa poreznom politikom i sa puno svojih zakona htjeli vi to priznati ili ne htjeli napravili ste antipoduzetničku klimu u RH. naprosto ste poduzetnike natjerali stjerali ste ih u ćošak i da nitko od njih ne razmišlja o tome da počne nešto raditi nego naprosto svi čekaju što će biti. I ovaj zakon je čista demagogija. Ona nažalost bez obzira uz puno poštovanje s ovih 110, 120 kuna tim ljudima neće pomoći. Da im niste digli cijenu struje ili plina daleko bi više pomogli. I dajte prihvatite nekada da i rasprave u ovom Saboru mogu poslužiti nečem dobru. Ima ovdje ljudi koji imaju nekakvog iskustva. Vaš ključni problem je ove Vlade bio što niste htjeli prihvatiti činjenice, krenuli ste sa krivih postavaka i nažalost vodite Hrvatsku u propast. Hvala. Repliku ima Josip Borić. ovaj zakon problematičan i da on na neki način se ruga dostojanstvu radnika jer mi ovo svodimo na činjenicu i količinu novca pa kažemo 120 kuna pa smo mi nešto pomogli. A nemamo suglasnost one treće strane koja treba dati tih 120 kuna. Što će nam se desiti? Ma nije problem jedna plaća pa je to 170 kuna ajmo reći kako ovdje piše, ali treba dati 12 takvih plaća u godini pa je to 2100 kuna po svakom radniku, a 10 radnika to vam je već 21 tisuća kuna. Ako imamo u firmi 10 takvih sigurno će poslodavac nadoknaditi taj svoj ajmo reći dodatni namet ili gubitak koji mora dati odlukom države i otpustit će jednoga radnika. Pomogli smo a jednoga smo poslali na biro. Možda će ih biti više u kakvim vremenima se danas radi i kako nam gospodarstvo stoji. Nitko se ne bi bunio u količini da mi sa 2900 kuna možemo podmiriti obaveze sve račune, školovati djecu, da se možemo prehraniti, platiti ono što moramo. Ali to je nemoguće jer je država stala na stranu onih koji mogu uzeti. I ona sama kažem u ovom trenutku postavila se kao arbitar koji velikodušno daje bez obzira tko to treba platiti. I zbog toga će biti problema, a opet će se to na kraju svaliti i na leđa same države i u resor gospodina Mrsića koji predlaže ovakav zakon. Da kolega Borić ja sam upravo zbog toga rekao da je ekonomski kriterij ono osnov koji mora biti dali će ta minimalna plaća ići gore ili dolje. Jer onaj koji isplaćuje plaću a on ako nije ovaj mjesec zaradio dovoljno novaca da isplati tih 2900 kuna koliko će već biti, on će u datom momentu neće moći platiti ili PDV ili doprinose i naće se temeljem Zakona o financijskom poslovanju u predstečajnoj nagodbi. Ali je vrlo interesantno da carinici, poreznici, policajci i drugi državni službenici nisu imali nikakvog instrumenta da zaštite sebe kada prošli mjesec nisu dobili plaću do 20.i nekoga jer državu naravno ona će kazniti poduzetnika, sebe kazniti neće. Dakle ovo je jedna razlika u poimanju odnosa prema onima koji mogu stvoriti i onima koji rade za njih da stvore. Dakle tu se mora napraviti ravnoteža i bez jedne vrlo sinkronizirane igre ovo će nažalost završiti u krivom smjeru. Jer vi ne možete reći da netko treba nekome nešto isplatiti ako on to nije zaradio jer on to nema od kuda platiti. Što će se dogoditi? Ili da ćete imati 10 novih ili 100 novih ljudi na burzi ili ćete imati firmu koja će biti pred stečajnom nagodbom jer on nije zaradio i ne može to platiti, a vi ste mu temeljem nekakvih administrativnih mjera odredili to što je. jer gledajte, ako vi tvrdite je u zakonu 2008.bilo predviđeno ako bude rast BDP-a pa će bit tako. Ako je pad nije se smanjivala minimalna plaća, ali pogledajte kolike tvrtke i vojska od 70 tisuća nezaposleni su upravo zbog tog pada BDP-a završili na burzi, upravo zbog toga i to je parametar koji vi ne smijete zanemarit. Ajmo ga svi zajedno okrenuti i on će stvorit priliku da ova plaća minimalna koja je ovakva bude danas sutra 3500, 3600 kuna. Ali evo i vašim administrativnim mjerama nećete napravit ništa jer to je ista bila priča da ja vama dođem u vaše sfere medicine i počnem pričat kako treba nekoga liječit. Hvala i vama. Odmah u uvodu bih htio naglasiti da naš klub će sigurno podržati donošenje ovakvog zakona, međutim s obzirom na sve ono što se danas ovdje u raspravi čulo ja sam osjećao potrebu da kažem nekoliko riječi. Prije svega određene konstatacije i sa lijeve i sa desne strane nekako često puta dovode čovjeka do razmišljanja valjda da netko je u uvjerenju da Vlada valjda namjerno želi predložiti zakonski propis kojim će se pogoršat standard naših građana. Ja mislim da to ipak, uvjeren sam da to nije tako, a da ima ozbiljnih problema to je činjenica. Međutim, govori se puno o radnim mjestima i to je osnovni problem. Ja bih htio na sasvim konkretnim primjerima i na na određen način tu gospodina odnosno kolegu Vinkovića i podržavam oko decentralizacije na konkretnom primjeru jer radnih mjesta bez investicija nema. Ja sam kao načelnik općine prošle godine izdvojio milijun kuna za izgradnju jednog objekta društvenog standarda. Da bi ga mogli gradit nastojat ću vrlo kratko sa dva primjera potkrijepiti šta znači birokracija i administracija od općine, županije pa do razine države koja se nalazi uvijek između Vlade i građana Republike Hrvatske i ona na određen način diktira mnogo toga i zagorčava život. Da bi krenuli u izgradnju tog objekta mi smo morali kupiti tu nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske, da bi ga mogli kupiti AUDI, to je agencija koja raspolaže s tim, ona je prvo morala raspisat natječaj da nađe na području Osječko-baranjske županije jednog poštenog procjenitelja po natječaju. Ja sam krenuo na taj posao 5.2., 5. veljače. Kad su pronašli toga čovjeka onda sam molio Boga da se ne žali onaj koji nije odabran jer ćemo onda izgubit automatski mjesec i pol dana. Da skratim priču, čovjek je procijenio, mi smo krenuli u izradu svih dokumenata, dobili suglasnost na glavni projekt, proveli javnu nabavu, odabrali izvođači i onda smo opet molili Boga da se ne žali onaj koji nije izabran jer ćemo opet izgubit dva mjeseca i mi smo taj objekat mogli početi raditi što naš narod kaže uzeti lopatu u ruke, ni prije ni kasnije 15.11. Naravno, za dva-tri tjedna je došao snijeg, zidovi i temelji su pokriveni, još stoji tako, firma je u međuvremenu otišla u stečaj. Da smo to sve riješili gospodine ministre efikasno, znači tamo negdje do 4., 5. mjeseca tamo je moglo cijele godine raditi barem 10 do 12 radnika i taj objekat završiti. Ja ne sporim da ne treba izvršit procjenu, da to sve ne treba provest ali zašto treba mjesec, mjesec i pol dana na svaki taj potez čekati, na svaki taj potez. Još ću jedan slučaj ispričati, to sam upravo danas doživio, to je ravno jednoj tragediji. Jedan mladi naš poljoprivrednik koji radi 150 hektara zemlje želi izgradit farmu mliječnih krava. Naručio je projekat, ima ugovor vezano za financiranje od IPA i ovo što radi ta agencija ugovor ima i danas sam ja otišao s njim u HBOR jer to treba, on da dobije kredit odnosno neko to da premosti, njemu su odobrili 3,5 milijuna bespovratnih sredstava jer cijela farma vrijedi 9 milijuna, a 6 milijuna će on u 12 godina vraćati. Ima konkretne dokumente, ima ugovor sa agencijom odnosno u tom IPA programu. Danas kažu u HBOR-u da je to malo rizično, da oni jednostavno tom ugovoru, odnosno i HBOR-u ne vjeruju i traže da taj čovjek nađe još jednu banku koja će dat garanciju jer oni ne uvažavaju, njemu kalkuliraju kao da će on vratit 9, a neće mu ovih 3 milijuna i 3,5 bit bit poklonjeno i da nađe drugu banku koja će onda garantirat HBOR-u naravno sa dodatnih 2% kamata. Odmah ću završit. Dva-tri mjeseca on ne zna, to je nemoguće, ne zna što će sijat tako da su čovjeku suze ušle, sjeo u auto i vratio se nazad u Baranju. A što je najžalosnije on je potrošio 270 tisuća kuna na projekte i na te papire. Prema tome tu su problemi, tu ja vidim veliki problem, manje kod Vlade nego kod te birokracije. Evo kao što čujemo i ova zvona, izabran je novi papa, evo očigledno ja prvi, pojavio se bijeli dim, evo ja prvi u Hrvatskoj čestitam bez obzira tko bio i nadam se da će nastavit onim putem Ivana Pavla II da ćemo i mi uz božju pomoć i u papinu pomoć izići iz ove duboke krize. Sad se vraćam na ovaj zakon. zakon. Klub HDSSB-a će podržati kao što sam rekao na početku ovaj zakon. Jadranko smirite se! Imajući u vidu prije svega tešku gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj i u svakom slučaju bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Gospodine ministre ovaj zakon će vjerojatno potaknuti ponovo i povećanje neoporezivog dijela plaće što će dodatno utjecati i na ponovno smanjenje jer to je i također jedna od mjera povećanja standarda, ali mjera koja je bez stvarne decentralizacije uništila cjelokupnu lokalnu i regionalnu samoupravu. I prije svega evo ovo je i poziv da evo i Vlada shvati da bez obzira na retoriku koja se pojavljuje ne samo kod pojedinih zastupnika, pojedinih klubova, da prije svega želimo konstruktivno upozoriti na ono što nije dobro, jednostavno dati i prijedloge kako izići iz ovog doista teškog gospodarskog stanja. Jedan od načina izlaska nije samo onih 2% smanjenja doprinosa za zdravstvo nego je to cjelokupna izmjena poreznog sustava, cjelokupna izmjena i uvođenje stvarne fiskalne decentralizacije i to je ono što definitivno bez obzir jel' to bilo upisano u onom nepostojećem Planu 21 ili ne, ali to je jednostavno i obaveza Republike Hrvatske za koju se nadam svesrdno da će konačno 1. srpnja ući u EU, a tada će nam doista biti potreban i bog u pomoći. Hvala lijepa. Hvala i vama. I završno u ime predlagatelja ministar Mirando Mrsić. Izvolite ministre. prije nego se osvrnem na sam zakon i diskusiju nema uvaženog zastupnika Burića. Ali kad govorimo o broju ljudi koji su izašli iz Hrvatske postoji jedan papir, izvješće Državnog zavoda za statistiku koji govori o migraciji stanovništva Republike Hrvatske u 2011. Izašlo je 29. lipnja 2012. Dakle, za par mjeseci ćemo imati statistiku koliko je ljudi izašlo u Hrvatsku, pa neću vas zamarati brojkama. Ali 2009. je u inozemstvo se iselilo 9940 osoba, a iz inozemstva se uselilo u Hrvatsku 8406. 2011. 12699 se iselilo iz Hrvatske, a 8534 iselilo iz Hrvatske. Gdje su se iseljavali iz Hrvatske građani mahom u EU tako da je u 2011. u EU se iselilo negdje oko 4000

12699 osoba koje su se iselile iz Hrvatske je bilo 1687 osoba mlađih od 19 godina. 3658 osoba između 20 i 35 godina. 3292 osobe između 35 i 50 godina i 4102 osobe iznad 50 godina. To je statistika. Jasno da je stvar osoba koje su migrirale iz razno raznih razloga, a kad govorimo o emigraciji i imigraciji uvijek treba razgovarati o tome koliko se osoba iselilo hrvatske nacionalnosti. Dakle, državljana Republike Hrvatske a koliko stranaca jer u isto vrijeme imate i stranaca koji se useljavaju i iseljavaju iz Hrvatske. Tako evo to sam htio napomenuti, da kad govorimo o brojkama onda govorimo o brojkama koje su bazirane na temelju podataka, a ovo su jasni podaci. Kad govorimo o PDV-u nema uvaženog zastupnika gospodina Šukera. Dakle, 2009. godine je pad bruto domaćeg proizvoda bio 5,8%. Međutim, treba opet pričekati Državni zavod za statistiku. Stvarni pad je bio 6,9%. 2010. 1,2% ali stvarni pad je bio 2,3%. 2011. kažemo nula. Pričekajmo dok vidimo podatke koliki je pad, da li je bila nula ili neki drugi. No, vratimo se zakonu. Ne busamo se u prsa da ovim zakonom nešto rješavamo revolucionarno. Pokušavamo samo ispraviti ono što sadašnji zakon a to je da smanjuje konstantno udio minimalne plaće u bruto plaće. I sa ovim zakonom ćemo se vratiti na ono vrijeme kada, znači na vrijeme donošenja ovog zakona kada je udio minimalne plaće bio 39% u 39% u prosječnoj neto plaći. Dakle, mi ćemo sa ovom korekcijom doći na 38%. I ono što je zapisano u uvodu ovog zakona cilj nam je da dođemo do 50%. Uvaženi zastupnik Šuker je govorio o administrativnom određivanju minimalne plaće. Žao mi je što se nije bolje iščitalo ili se nije željelo bolje iščitati zakon jer se točno i jasno kaže da će ministar nadležan za rad imajući u vidu praćenje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći nakon konzultacija sa socijalnim partnerima u Vladi RH predložiti visinu minimalne plaće. Dakle, ministar nadležan za rad je obavezan izvršiti konzultacije. Dakle, nikakav administrativni dio. Dakle, mi ćemo se dogovarati ne samo o visini minimalne plaće nego i o parametrima koje ćemo uzimati kad budemo izračunavali minimalnu plaću. Početak su ovi parametri koji su navedeni za 2013. godinu. I za kraj ovaj zakon uvodi kolektivno pregovaranje kao jedan od mehanizama dogovaranja i samo za kraj da kažem kad govorimo o konsenzusu socijalnih partnera ja sam jasno na početku rekao da konsenzus oko ovog zakona ne može biti 100 postotan, nije nikad bio pa ni oko ovog prvog zakona gdje sindikati kažu da su na neki način bili prevareni jer su pristali na jednu formulu koja je pokazala da minimalna plaća neće nikad rasti, ostat će uvijek na istoj razini. Dakle, što se tiče minimalne plaće jasno da nije niti jedna niti druga strana 100% zadovoljna. Što se tiče poslodavaca poslodavci su smatrali da ne bi trebali ove godine povećavati minimalnu plaću nego tek 2014., sindikati su smatrali da ovo povećanje koje sada je predviđeno je premalo za ono koliko je ta minimalna plaća izgubila godinama zbog toga što nije povećavana, a inflacija je rasla. Dakle, ovo je jedan put koji nije srednji put, dakle to nije aritmetička sredina između jednog i drugog nego je put koji i jednu i drugu stranu u određenoj mjeri zadovoljava. Stoga smatramo da ćemo istim načinom krenuti i dalje i da ćemo na isti način moći određivati minimalnu plaću kao što se određuje i u većini zemalja. Dakle, u većini zemalja se određuje na način da to Vlada donosi uredbom ali nakon konzultacije sa socijalnim partnerima. I to je bolje nego ovo što imamo sada administrativno određivanje. Imate parametre, Zavod za statistiku, i ne možete utjecati na to da li je plaća koju oni izračunaju da li će se zadovoljiti socijalni partneri ili ne. Što da je minimalna plaća rasla, da li bi onda poslodavci bili a ne bi mogli utjecati na to da naraste zato što je formula koja je takva kakva je. Prema tome, ovo apsolutno otvara mogućnost pregovaranja i razgovora. I za kraj Ministarstvo rada ako je već kolega uvaženi guglao po Europi onda će vidjeti da Europa ima DG employment social protection, dakle da ima ministra rada i socijalne protekcije ili zaštite, da druge zemlje to rješavaju na ovaj ili na onaj način, da Irska ima ministra of social protection a ima i ministra of employment. Prema tome, ima dva ministra u jednome. Da, mnoge zemlje to imaju. Prema tome, nismo iznimka, a ono što je želja je i budućnost da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava bude nešto kao što je Arbeist ministerium u Njemačkoj. Pogledajte što radi ili Arbeist ministerium social protection u Austriji, u Austriji, dakle to su nam uzori kojima težimo i tako ćemo ustrojiti ministarstvo. Samo zato da kažem da ministarstvo treba biti i sve one stvari koje smatrate da ministarstvo ne treba apsolutno odbacujem i i ono što vam moram reći sve zemlje u Europi imaju ministarstvo rada jer je to važno iz razloga što su radni odnosi, tržište rada nešto što je u temeljima države i zbog toga svi to imaju, a i EU ima ima poseban DG employment u kojem mi sudjelujemo aktivno i sudjelujemo svojim prijedlozima. A od 1.07. ćemo biti i punopravni članovi. klub HDZ-a neće podržati ovaj zakon. Ja sam se nadao da će ga unatoč svemu tome podržati. Dobro, to je politička odluka. Ono što je sasvim sigurno da će radnici u Hrvatskoj imati minimalnu plaću za 170 170 kuna bruto veću i to je jedina i prava činjenica. Ovo sve drugo je bila samo politika.